Будь ласка, займайте робочі місця. Зараз я проведу реєстрацію.

Отже, всі на місцях, можемо реєструватись? Я прошу народних… Почекати ще, так? Добре, ще почекаю. Тільки Тільки закінчились засідання фракцій, тому ми почекаємо ще 30 секунд, щоб усі встигли зайти в зал.

Можемо? Можемо. Отже, прошу провести реєстрацію присутніх у залі народних депутатів. Будь ласка, прошу зареєструватись. 10:06:49 В залі залі зареєстровано 357 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Колеги, вам поясню логіку сьогоднішнього дня. Отже, ми маємо першим законом Закон про зміни до Закону про засади зовнішньої і внутрішньої політики. Другий закон – це реформа парламенту, яку ми спільно на робочій групі з всіма представниками усіх фракцій змогли обговорити і вийти на єдине рішення. Потім – два закони про реформу охорони здоров'я, медичну реформу і два закони судової реформи. Ці блоки ми мали б розглянути до обіду. І тому моє прохання, щоб була інтенсивна і активна робота. Після обіду планується перейти на блок, який був наперед зазначений і підготовлений комітетом, це питання податкової та митної політики. Для того, щоб ми змогли пройти усі питання, нам важливо працювати злагоджено і дієво і не дозволяти зірвати роботу Верховної Ради України. Колеги, амбітний план на сьогодні. Я сподіваюсь, більш того, я переконаний, ми зможемо цей амбітний план реалізувати. Переходимо до питань порядку денного. І перший закон це є проект Закону

проголосувати розгляд його за скороченою процедурою. Тому прошу усіх зайняти робочі місця і приготуватись до голосування.

Прошу приготуватись до голосування. Готові? Можемо голосувати? І я прошу підтримати пропозицію розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (6470) за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

Колеги, я ще раз поставлю на голосування, прошу зайняти робочі місця. Це надскладний закон, але дуже важливий і принциповий – про пріоритет вступу України в Північноатлантичний альянс. Я прошу підтримати і я ставлю ще раз на голосування розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зовнішньополітичного курсу України) (номер 6470) за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

Я поставлю ще раз. Колеги, а ви мені просто скажіть, з чого ви тішитесь? В нас потім іде медична реформа, яку вимагав зал, є медична реформа, яку чекає суспільство, ми, якщо ввійдемо в розгляд усіх законів за повною процедурою, ми просто не дійдемо до тих питань. я не розумію, з чого тут є втіха? Якщо зал об'єднаний навколо цього питання, питання вступу в НАТО, давайте ми обговоримо швидко і приймемо це рішення. Є підтримка? Давайте, колеги, я прошу підтримати розгляд проекту Закону 6470 за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати, голосуємо, колеги, прошу підтримати.

Шановні колеги, слово для доповіді законопроекту надається автору проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зовнішньополітичного курсу України) спікеру парламенту Андрію Парубію. Просимо, будь ласка. Доброго дня! Ще раз, будь ласка, попрошу увагу в залі, ми розглядаємо дуже важливий законопроект. Я хочу нагадати, що 9 липня виповнюється 20 років з дня підписання хартії про особливе партнерство між Україною і Північноатлантичним альянсом. Це один з основоположних документів між Україною і НАТО. Угода була підписана Україною і Генеральним секретарем НАТО Хав'єром Соланою та лідерами 16 країн-членів НАТО 9 липня 1997 року в Мадриді. І хочу, без перебільшення, сказати, з того періоду Російська Федерація робила все можливе, щоб Україна не змогла наблизитися до НАТО. Без перебільшення можна сказати, що усіх тих 20 років для Російської Федерації було вкрай важливо, щоб Україна не ввійшла у найбільш ефективну систему безпеки в світі. І у великій мірі це призвело до російської агресії, її бажання мати право вето на зовнішньополітичний курс країни. Але сьогодні відбулися дуже важливі зміни, вперше за 20 років підтримка вступу в Північноатлантичний союз в Україні має підтримку більшості населення в Україні. І тому, я впевнений, прийшов час, щоб ми в українському законодавстві змогли змогли чітко задекларувати бажання України вступити в НАТО. За останні роки українська армія стала однією з найбільш дієздатних і ефективних армій на європейському континенті. І тому, я переконаний, вступ України в НАТО сьогодні однаково важливий як і для України, так і для Північноатлантичного… Сьогодні НАТО є найбільш ефективною системою і єдиною організацією у світі, яка здатна зупинити російську агресію, яка здатна зупинити російського агресора. Тому я закликаю усіх народних депутатів, усіх патріотів, кому важлива безпека України, підтримати даний законопроект сьогодні й зараз в цьому залі. Дякую вам. ГЕРАЩЕНКО І.В. Дякуємо, шановний пане Голов о. І слово для співдоповіді надається заступнику голови Комітету у закордонних справах Борису Тарасюку. Просимо вас, шановний Борисе Івановичу, до слова. Шановні народні депутати! Комітет у закордонних справах на своєму засіданні вчора, 7 червня, розглянув внесений народними депутатами законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зовнішньополітичного курсу України) і ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти даний законопроект за основну та в цілому, за умови виключення з тексту законопроекту пункту 2 розділу I. Агресія Російської Федерації проти України, анексія Автономної Республіки Крим, а також триваюча війна на Донбасі довела про необхідність невідкладної участі України в системі колективної безпеки, якою є НАТО. Досвід низки країн, держав-сусідів України, свідчить, що в нинішніх умовах НАТО є найефективнішим інструментом забезпечення своєї безпеки. Отже, суттєве розширення цієї організації за останні роки – також переконливе свідоцтво цьому. Метою законопроекту є внесення необхідних змін до законів України про засади внутрішньої і зовнішньої політики і про основи національної безпеки України для відновлення цілеспрямованого прагматичного курсу України на набуття членства в НАТО як стратегічного зовнішньополітичного пріоритету держави. Згідно з Пояснювальною запискою до проекту закон не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету і місцевих бюджетів. Головне науково-експертне управління вважає, що даний законопроект може бути прийнятий за основу. То, шановні колеги, прошу вас підтримати рішення комітету і прийняти Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів за основу та в цілому за умови виключення з тексту законопроекту пункту 2 розділу І. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу провести запис: два – за, два – проти.

Дякую. Шановні колеги, хотів би пояснити, в чому… що ми збираємося зараз зробити. Фактично, цим законопроектом ми збираємося поновити редакцію Закону "Про засади національної безпеки України" від 19 червня 2003 року. Це те, що збираємося ми сьогодні зробити. Чи треба це робити? Обов'язково треба. Чому? Тому що нарешті Верховна Рада набралася сміливості для поновлення курсу на членство в НАТО без будь-яких фраз, які свідчать про те, що ми маємо набути критеріїв для членства в НАТО. Нагадаю, що відповідне формулювання щодо курсу на членство в НАТО для відновлення цього курсу, який було скасовано за часів Януковича рішенням 1 липня 2010 року, був внесений законопроект 27 листопада 2014 року, який ми разом з Юлією Тимошенко Іваном Крулько внесли. І ми саме пропонували те, що сьогодні пропонується. На жаль, тодішній наш законопроект було відхилено і натомість прийнято було редакцію президентського закону, який передбачав послаблене формулювання щодо курсу на членство в НАТО. Тому ми… я пропоную від імені фракції "Батьківщина", оскільки це співпадає з позицією фракції "Батьківщина", підтримати даний законопроект, оскільки він повертає курс на членство в НАТО, який ми пропонували ще поновити в листопаді 2014 року. Дякую за увагу. Прошу підтримати. Дякую вам. Будь ласка, Костенко Павло Петрович. Передає слово Олегу Березюку. Жити на межі з віковічним ворогом-деспотом, який сотні років знищує українську людину, українські цінності, без армії, без захисту неможливо. Чому протягом останніх 20 років гальмувалося бажання України як інституційної держави бути частиною безпекової системи Європи проти деспотії і авторитаризму? Тому що це інтерес ворога, щоб Україна не мала своєї армії і не була учасником безпекових систем. Хочеш миру – готуйся до війни. Пацифізм, або псевдопацифізм, привів до цього, що українська армія була практично зруйнована. Але український народ не зруйнований, який повстав і захистив українську територію, українські цінності і український народ. Йти в НАТО – це в першу чергу дбати про українського воїна, про його дух, про його матеріальний стан, про його зброю, дбати і розвивати українську армію. Йти в НАТО – це перебрати цінності поваги до воїна, який захищає українську жінку, українську дитину, український народ. І це перше завдання. Сьогодні ми з вами знаємо, що в Коаліційній угоді коаліція розпалася, а угода залишається дійсною, - ми з вами задекларували: шлях до НАТО – це шлях до самостійності, незалежності і волі українського народу. Безпекова система НАТО – це безпекова система миру. І тому, йдучи до миру, ми маємо готуватися до війни і захищати себе від віковічного ворога Української держави і українського народу. Фракція "Об'єднання "Самопоміч" підтримує даний законопроект. Дякую. Від "Народного фронту" Юрій Береза. Я хотів би зачитати одну тезу з Вашингтонського договору, в якому говориться про можливість колективно захищати свободу, загальну спадщину і цивілізацію своїх народів, засновані на принципах демократії, свободи, особи і законності. Це основна філософія блоку НАТО. Я знаю, що наша країна багато втратила. Ми втратили завдяки зграї шакалів, які, працюючи на Путіна, шматували українську армію. І ця зграя шакалів, на жаль, до сих пір знаходиться в цій залі. У нас сьогодні… перед нами сьогодні стоїть цивілізаційний вибір: де ми будем, з ким ми будем і як ми будем. Український воїн, який зараз, ризикуючи своїм життям, захищає Українську незалежну державу на Сході, чекає від нас цього рішення. Це рішення основне, найважливіше, мабуть, за останні три роки, тому що, мабуть, якби в 2006-му, в 2009-х роках ми все ж таки вступили до НАТО і не слухали божевільні казки кремлівських шакалів, мабуть, у нас би не було війни. Мабуть би, не втратили під час цієї неоголошеної війни на Сході кращий цвіт нації. Тому я закликаю всіх народних депутатів, які в залі, які є в стінах парламенту, прийти й проголосувати. "Народний фронт" буде голосувати "за". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від Радикальної партії Олег Валерійович Ляшко. Олег Ляшко, Радикальна партія. Фракція Радикальної партії, наша команда підтримує курс України на НАТО. Система НАТО – це система колективної безпеки. І в нас немає ні долі сумніву, якби Україна була членом НАТО, сьогодні б не було російської агресії. 20 років тому підписана хартія між Україною і НАТО. За 20 років українські влади, які були, могли виконати всі вимоги, які б дозволити Україні стати членом НАТО. Могли б, але не виконали. Розвалили систему безпеки, систему оборони, розпродали включно до воєнкоматів і військових частин і упустили унікальний шанс, який Україна мала б на Бухарестському саміті 98 року, отримати План дій щодо членства в НАТО. Але тодішня влада, тодішній Прем’єр-міністр, за свідченнями німецьких дипломатів, зробили все для того, щоб заблокувати надання Україні членство, План дій щодо членства в НАТО. Сьогодні ми маємо виправити помилки: помилки Президента Кучми, Прем’єра Тимошенко, Прем’єра Януковича, інших прем'єрів і президентів, які були за роки незалежності. Усі вони разом колективно відповідають за те, що Україна досі не член НАТО, усі вони разом колективно відповідають за те, що сьогодні в Україні військова агресія Російської Федерації. Тому що, коли Путін напав на Крим, треба було не голубкою миру бути і московською зозулею, а захищати країну, захищати кожен метр рідної землі. Сьогодні в нас є шанс виправити цю помилку, захистити рідну країну, захистити життя наших людей.

Отже, була названа "Батьківщина", так? Було названо прізвище. Прізвище не було назване? Тимошенко, так. Будь ласка, одна хвилина, Юлія Володимирівна. Доброго дня, шановні друзі і всі, хто нас зараз слухає! Обман з трибуни в цьому залі вже досягає апогею, особливо від пустозвонів. Я хочу нагадати всім, що 11 січня 2008 року було підписано мною особисто звернення про надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО. Цей, саме документ цей був розглянутий, і було прийнято рішення про те, що Україні нададуть План дій щодо членства в НАТО. Але зміна влади, в тому числі на основі фальсифікації, коли Янукович прийшов до влади, все це було зупинено. Вступ до НАТО є програмною

влада не дала нам провести референдум щодо вступу України в НАТО. Сказали, що це не на часі. Тому ми були і залишаємось абсолютними прихильниками вступу України до НАТО. А всі інші спекуляції від будь-яких людей не сприймайте. Від "Опозиційного блоку" Юрій Тимошенко. Ой, вибачте, Міщенко. Юрій Мірошниченко. Шановні колеги! Шановні виборці! Знаєте, дійсно, Україна переживає надзвичайно складний історичний етап. Багато викликів, які в тому числі і пов'язані з національною безпекою, з питаннями оборони. І, безперечно, ці питання мають обговорюватись в цьому залі і мають виноситись проекти рішень. З великою повагою ставлячись до Коаліційної угоди, до авторів цього законопроекту, я хотів би озвучити позицію нашої фракції. Нам необхідно починати розгляд питань національної безпеки в першу чергу з питань економіки: підняття і створення нових робочих місць, забезпечення наповнення бюджету, соціальну підтримку наших громадян. І, маючи потугу фінансову, економічну, будувати власну систему безпеки. Що стосується вступу до міжнародних організацій по безпеці. Безперечно, цьому має передувати серйозна дискусія і на рівні Ради національної безпеки Шановні колеги, в порядку денному поставлений законопроект, він буде розглянутий. Ми просимо його розглянути за основу в першому читанні. Дякую за увагу. Колеги, зараз буде заключний виступ. Прошу всіх запрошувати в зал, через дві хвилини відбудеться голосування. А до слова запрошую Ірину Геращенко. Дві хвилини, будь ласка. Шановні колеги, я буду виступати від фракції БПП, яка делегувала мене на високу посаду Першого віце-спікера. І я хочу подякувати тим послідовним політикам, які багато років відстоюють євроатлантичний напрямок України,

в 2008 році Україні План дій щодо членство в НАТО. І їх підставою для того, щоб не надати було саме те, що в українському політикумі не було тоді консолідованої позиції. Підписаний лист і консолідована позиція – це дуже різні речі. І саме тому, що не було консолідованої позиції

російській агресії в Грузії – ні. Але поряд з ними не став ніхто. Я хочу подякувати Борису Тарасюку, Андрію Парубію, які разом зі мною вимагали від тодішнього спікера парламенту і Прем'єр-міністра, щоб їх фракції зібралися тоді і провели позачергове засідання Верховної Ради, де б ми засудили агресію проти Грузії. Але всі були тоді на пляжах в Криму, який сьогодні окупований. І саме ми несемо гріх за те, що Україна досі не в НАТО, ми маємо його спокутувати. Чому сьогодні так важливо прийняти цей документ? Знаєте, в цьому залі є тих людей, які говорили, поки України у війні на Донбасі, нам не дадуть безвіз. Нам його дають. Поки Україна має війну на Донбасі, ми не ратифікуємо угоду. Ми її ратифікували. Перемагають ті, хто вірять в Україну. Тому ми маємо сьогодні ратифікувати… прийняти цей документ. А щодо референдуму, це дуже важливе питання. Але найгірше в зовнішній політиці – це фальстарт. Не дай Боже, нам на ще один фальстарт. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайти в зал і зайняти робочі місця.

Отже, колеги, переходимо до голосування. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зовнішньополітичного курсу України) (№ 6470) за пропозицією комітету за основу і в цілому, з урахуванням пропозицій комітету. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо! Підтримаємо безпеку України, підтримаємо вступ України в НАТО. За-276 Закон прийнятий. Насправді, ця цифра і показує справжню більшість в залі Верховної Ради України, яка здатна будувати майбутнє України, яка здатна захищати національні інтереси України. Дякую, колеги. Я хочу подякувати усім, хто долучився, особливо нашій парламентській делегації в НАТО, Ірині Фріз за підготовку документу. І ми переходимо до наступного проекту Закону про внесення змін до законів України "Про комітети Верховної Ради України" та "Про центральні органи виконавчої влади" щодо оптимізації роботи комітетів Верховної Ради України та співвідношення предметів їх відання із сферами діяльності міністерств (6256) і (6256-1). Хочу нагадати, це один з тих законопроектів, який напрацьований робочою групою для реформи парламенту, і я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

Шановні колеги, я хочу вас попросити уважно послухати логіку цього законопроекту. Перш за все це імплементація однієї з позицій по реформі парламенту, яку узгодила Верховна Рада України з Європейським парламентом. Ця позиція була обрана робочою групою, яка створена у Верховній Раді України як найбільш компромісна і об'єднуюча позиція. Більше п'яти засідань, шість засідань працювала робоча група і виокремила цей законопроект як той, який об'єднає зал. Яка його головна логіка? Логіка полягає в тому, щоб внести зміни щодо формування керівних органів Верховної Ради України наступного скликання, наголошую, наступного скликання. І там зафіксовано дві позиції. Перша позиція, що у Верховній Раді України має бути не більше 20 комітетів. Я хочу нагадати: всі ми, коли приходили у Верховну Раду України цього скликання, наголошували на тому, що має бути зменшена кількість комітетів. Більше того, у багатьох європейських державах в Конституції зазначено кількість і перелік комітетів для того, щоб вони не ставали предметом політичного торгу. Цією позицією ми робимо велику послугу для наступного парламенту, для більш ефективної його роботи. Інша позиція цього законопроекту передбачає, що мають, як правило, співвідноситися комітети Верховної Ради і міністерства Кабінету Міністрів для того, щоб була більш гармонійна співпраця між Верховною Радою України і Кабінетом Міністрів. Це дві позиції, які є не складні і які, я переконаний, об'єднають зал. Я прошу закликати всіх народних депутатів з усіх фракцій підтримати реформу парламенту і одноголосно проголосувати за даний документ, він пропонується прийнятися лишень за основу. Колеги, я сподіваюсь на нашу спільну і єдину позицію. Дякую вам. Дякую, шановні колеги. Слово для співдоповіді надається першому заступнику голови Комітету з питань Регламенту та організаційної роботи Павлу Пинзенику. Шановна головуюча, шановні колеги народні депутати України! Комітет на своєму засіданні 24 травня цього року розглянув проект Закону про внесення змін до законів України "Про комітети Верховної Ради України" та "Про центральні органи виконавчої влади" щодо оптимізації роботи комітетів Верховної Ради України та співвідношення предметів їх відання із сферами діяльності міністерств, внесений народними депутатами України Парубієм, Гринівим та іншими. Розглянув також висновки Комітету з питань запобігання протидії корупції, Комітету з питань бюджету, Головного науково-експертного управління Зазначений проект розроблено на виконання пункту 17, рекомендації місії Європейського парламенту, прийнятих Верховною Радою 17 березня 2016 року, в якому зазначено, що у структурі Верховної Ради України наступного скликання пропонується передбачити меншу кількість комітетів, орієнтовно 20, які мають чітко співвідноситися зі сферами діяльності міністерств. Щодо змісту законопроекту. Комітет в цілому підтримує його. Є окремі питання, які потребують доопрацювання у другому читанні. Зокрема, комітет звернув увагу на те, що поданим законопроектом пропонується внести зміни до частини четвертої статті 5 Закону "Про комітети Верховної Ради України", проте в положеннях ще статті 8 цього закону, що стосується особливості ліквідації комітетів, не передбачено порядку ліквідації комітетів в разі реорганізації чи ліквідації будь-якого міністерства. Але це можна доопрацювати до другого читання. Комітет готовий це зробити і просить сесійну залу підтримати рішення про прийняття за основу проекту закону. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Я прошу провести запис: два – за, два – проти на виступи.

Справді, реформа парламенту є дуже важливим елементом для того, щоб ми змогли змінити докорінно нашу державу. Оскільки в умовах, коли республіка є парламентсько-президентською, саме від спроможності парламенту залежить якість роботи уряду і якість життя кожного громадянина. І для того, щоб ми розпочали ці зміни, потрібно зробити перший крок. Так, цей законопроект, можливо, комусь здається не надто принциповим і не надто важливим. Але ми повинні почати формувати наші комітети як такі, які спроможні ухвалювати рішення. Ми повинні змінити філософію прийняття рішень у парламентських комітетах. Ми повинні забезпечити, щоб уряд і відповідні міністерства були саме похідними і підзвітними профільним комітетам для того, щоб міністри не бігали по двох, трьох, чотирьох комітетах, в результаті чого втрачається найважливіша функція парламенту, це є функція парламентського контролю. Без забезпечення парламентського контролю ми не зможемо забезпечити якісне прийняття урядом рішень, а відтак і прийняття якісних законів. Тому даний законопроект важливо ухвалити хоча б у першому читанні для того, щоб ми розпочали цей шлях і дали позитивний сигнал для наших західних партнерів. Дякую. Олег Ляшко, Радикальна партія. Робота українського парламенту потребує не косметичних змін, як сьогодні нам пропонується, а радикальних глибинних змін. Учорашнє дострокове закриття роботи парламенту у зв'язку із неявною депутатів це дискредитація парламентаризму, це надзвичайно обурює людей. Тому фракція Радикальної партії пропонує радикальні системні зміни, які змусять владу працювати на українців. Ми пропонуємо внести зміни до Конституції і скоротити чисельність депутатів Верховної Ради до 200 чоловік. Ходить 200 людей на роботу – оце і достатньо для чисельності парламенту. Ми пропонуємо скасувати депутатську недоторканість і запровадити механізм відкликання народних депутатів, а також обмежити не більше, ніж двічі термін перебування в депутатах, бо на жаль, багато хто приходить до парламенту, потів як пеньки мохом обростають, що їх можна тільки вперед ногами на Байкове кладовище винести із стін цієї будівлі. Крім того, Україна – парламентсько-президентська республіка, але український парламент не має жодних важелів впливу і контролю за Президентом і виконавчою гілкою влади. Саме тому команда Радикальної партії зареєструвала більш, ніж два роки тому і вимагає невідкладного прийняття Закону про Тимчасові слідчі комісії Верховної Ради для того, щоб були реальні інструменти парламентського контролю, і прийняття Закону про процедуру імпічменту Президента України для того, щоб будь-яка людина, чи сьогодні Президент Порошенко чи завтра Президент Ляшко, щоб будь-хто був підзвітний і підконтрольний закону і українським громадянам, і щоб був реальний парламентський контроль за діяльністю Президента і виконавчої гілки влади, Дякую. Від "Партії "Відродження" Мисик Володимир Юрійович. Шановні колеги, дійсно, законопроект відкриває для нас питання внесення змін до Регламенту, але я хочу вам нагадати, що у нас є дуже багато важливих питань щодо Регламенту. Розпочнемо з того, що працювала група разом із європейськими нашими колегами, яка напрацювала зміни до регламентних норм, які впорядковують нашу діяльність. Крім того, є зобов'язання, які до сьогодні не реалізовані парламентом. І я хочу нагадати, що всі обіцяли, що будуть ухвалені зміни до Регламенту стосовно питань діяльності опозиції. Відповідні зміни до Регламенту зареєстровані в парламенті і, на жаль, лежать без руху. І сьогодні депутати, які не входять в більшість, або депутати-мажоритарники, відрізняються у правах з депутатами, які сьогодні складають парламентську більшість. Це є проблемою для діяльності парламенту. Друге. Ми сьогодні працюємо в парламенті, в якому є велика кількість парламентських комітетів без керівництва. До сьогодні не вирішені кадрові питання в середині парламенту. Ми лише нещодавно спромоглися ввести в парламент, в комітети нових депутатів, і вони розпочали свою роботу. Але це не зняло проблеми того, що в більшості комітетів, у великої кількості комітетів немає сьогодні керівництва. Андрій Володимирович, я прошу вас звернути увагу на те, що нам потрібно активізувати роботу стосовно вирішення адміністративних питань в парламентських комітетах. Стосовно цього законопроекту, його можна розглядати і далі і до другого читання доопрацьовувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Пане Валерій, всі ці законопроекти є на моєму особистому контролі. Просто ми на робочій групі вибираємо ті законопроекти, які можуть мати підтримку в залі. І, до речі, ваш представник, який дуже активно працює в групі, він, власне, був один активних агітаторів за цей закон і закликав усіх інших його підтримати. Тому я сподіваюся, що ваша група проголосує одноголосно за його підтримку. Дякую вам. Від "Народного фронту" Величкович Микола Романович.

Розглядаючи сьогодні цей перший закон по змінах Регламенту, я маю надію, що ми приймемо його за основу і, звичайно, "Народний фронт" буде підтримувати Голову Верховної Ради у змінах і і реформуванні парламенту. Як член робочої групи я хочу сказати, що під підготовці цього законопроекту і цього закону дуже активну участь приймав уряд. І це дуже важливо, тому що це напрацьовано спільно із Кабінетом Міністрів, а також із Верховною Радою. Але як член робочої групи я хочу ще раз звернути увагу, що коли ми приводимо кількість комітетів у відношенні до міністерств, у нас залишаються комітети, які не мають прямого відношення до міністерств, і їх доля на сьогоднішній день не визначена. це відноситься до Комітету з прав людини, і зокрема підкомітету з рівних прав і можливостей. Це відноситься до Комітету з європейської інтеграції, який напряму теж не відноситься до міністерства. Тому до другого другого читання обов'язково ці питання ми мусимо вирішити, і це було прийнято рішення на останньому засіданні робочої групи в Ірпені під головуванням президента пана Кокса. Наступне питання. Коли ми зменшуємо кількість комітетів, наступним законопроектом ми маємо внести законопроект законопроект про якість роботи комітетів і змінити її форму, щоб більшість… частину дискусії переносити саме в комітети, а не в зал, а в зал виносити тільки безпосередньо голосування, а також підвищити роль цих комітетів. "Народний фронт" буде голосувати і підтримувати цей законопроект. Дякую. Дякую. Дуже правильне зауваження сказала пані Світлана, що наступним законопроектом ми маємо підвищити роль комітетів, і це буде окрема дискусія, я впевнений, ми на неї вийдемо. А стосовно співвідношення, ми тому й зазначили, як правило, співвідносяться комітети і міністерства. Дякую вам. Від… зараз. Від "Опозиційного блоку", а потім – від "Батьківщини". Будь ласка, Долженков. Дякую, шановні колеги, Шановні громадяни України, зараз розглядається законопроект 6256, який просто, яким хочуть просто поставити галочку для того, щоб виконати вимоги місії Кокса з тим, щоби ми як би реформуємо Верховну Раду України. Реформа Верховної Ради України повинна починатися з прямого і безпосереднього виконання положень чинної редакції Закону України "Про Регламент Верховної Ради України". На жаль, в практиці ми бачимо протилежне. зокрема і особа, яка головує, не виконує Закон про Регламент, порушує права опозиції. Зараз говорять про підвищення ролі комітетів, призначали осіб на керівні посади комітету, не надали ні жодної посади представникам опозиційної сили, "Опозиційного блоку"? дотримання вимог Регламенту тут ніхто не говорив, а зараз говорять про те, що необхідно реформувати Верховну Раду. Необхідно виконувати закон, це, по-перше. А потім займатися… І заключний виступ зараз буде. Через хвилину відбудеться голосування. Я прошу запросити всіх депутатів в зал і секретаріат Верховної Ради, і голів фракцій. Ні, ще, так, ще два виступи по хвилині. Будь ласка, від "Батьківщини" Іван Крулько. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, дійсно, цей законопроект фракція "Батьківщина" буде підтримувати, тому що не потрібно плодити в парламенті кількість комітетів. Але насправді, якщо чесно взяти, то цей закон це є боротьба з наслідками, з метастазами, але не із засадничими питаннями системними, які треба вирішувати в цьому залі. Бо питання щодо кількості комітетів, воно є наслідком того, що на сьогоднішній день не врегульовано питання діяльності коаліції, її не існує в парламенті, що немає Закону про опозицію, що немає Закону про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, що немає Закону про імпічмент Президента, що немає Закону про вибори народних депутатів на пропорційній основі. Це те, що треба вирішувати, бо це є системні питання діяльності Верховної Ради і країни. Давайте перед тим, як боротись з метастазами, подумаємо про нашу систему організації роботи Верховної Ради. Ну, і ще одне. Безумовно, що ми підтримуємо, щоб, наприклад, на базі бюджетного комітету був один комітет, куди входять і питання податків, і питання фінансів і банківської діяльності. Має бути один комітет. Але ми не обійдемось в парламенті без таких комітетів, як Комітет з питань прав людини, де немає відповідного міністерства, Комітет з питань європейської інтеграції, де немає відповідного міністерства в уряді. Ми не обійдемось від того, що нам треба створювати комітет з питань аудиту, який буде контролювати бюджетні кошти окремо від комітету, який займається формуванням бюджету і розподілом бюджету. Ось це буде системний підхід. Тому давайте до другого читання виробимо чіткий перелік комітетів і дійсно будемо реформувати Верховну Раду. Але при цьому…

Оцей законопроект є ще одним таким прикладом того, як у Верховній Раді дуже часто все з ніг на голову перекидається. Я нагадую народним депутатам, що у нас зараз парламентська республіка. Ну, хтось називає її парламентсько-президентською. Але фактично, якщо би законодавство виконувалось, якщо б Президент не контролював не контролював свою фракцію, це була би парламентська республіка. Чому в парламентській республіці парламент має підлаштовуватись під виконавчу владу? де тут логіка? Ну, парламент формує виконавчу владу в парламентській республіці, а не підлаштовується під виконавчу владу. Що за якась антиконституційна маячня, перепрошую? Ну, і не кажучи вже про ті речі, що, звісно, в такому вигляді законопроект приведе до скасування антикорупційного комітету і інших комітетів, які не мають своїх міністерств. Тому в такому вигляді, вигляді, безперечно, не можна його підтримати. Якщо ви хочете боротись з тим, що депутати не ходять в комітети, то позбавляйте таких депутатів мандату, приймайте відповідний законопроект. Оце справді буде боротьба за дисципліну у Верховній Раді. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Колеги, очевидно, не всі просто прочитали законопроект. Там немає переліку комітетів, є тільки встановлення чисельності. І хочу наголосити, це Кабінет Міністрів формує міністерства під структуру Верховної Ради, а не навпаки, колеги. Це є вивірений законопроект і підтриманий усіма. Так, він не є комплексний, тому що, коли пропонували комплексний загальний, на жаль, не був підтриманий. Тому ми на робочій групі дійшли до розуміння, що треба йти маленькими кроками по тих питаннях, які можуть об'єднати парламент. І сьогодні цей законопроект і є таким, який має шанс об'єднати весь парламент. Тому я прошу приготуватись до голосування і зайняти свої місця. І я прошу всіх підтримати даний законопроект. Отже, колеги… Колеги, я прошу на час голосування зупинити дискусію. Ярослав. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до законів України "Про комітети Верховної Ради України" та "Про центральні органи виконавчої влади" щодо оптимізації роботи комітетів Верховної Ради України та співвідношення предметів їх відання із сферами діяльності міністерств (№ 6256) за основу, колеги, лишень за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Андрій Володимирович, прошу підтримати. Голосуємо, колеги! Прошу підтримати.

Колеги, зараз я поставлю на повернення. Я просто не зрозумів, що відбувається. Тому що член робочої групи активно підтримував цю річ. Так обговорення вже завершилось, я просто не розумію цього. Я просто не розумію, як можна їздити по Парижах і там обіцяти реформу, а коли в залі розглядається, говорити, що не узгодили. Член робочої групи підтримав цю законодавчу ініціативу. Член робочої групи брав активну участь. Якщо ви делегуєте когось, ви, будь ласка, давайте йому повноваження відповідні. Колеги, я зараз запропоную повернутись. Це лишень перше читання. Всі фракції мали можливість виступити під час обговорення. Я прошу, колеги, проголосувати за повернення до розгляду 6256. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Прошу підтримати. Прошу підтримати за повернення.

Отже, колеги, я ще раз поставлю на повернення. Отже, колеги, я прошу усіх зайняти робочі місця і приготуватись до голосування. Отже, колеги, будь ласка, займіть робочі місця. І хочу наголосити, це за основу ставиться законопроект, який був узгоджений і одноголосно підтриманий усією робочою групою. Колеги, і прошу приготуватись, заходять в зал колеги. Я хочу попросити усіх членів робочої групи у своїх фракціях провести відповідну роботу. І я ставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування за проект закону 6256. І хочу наголосити, що цей проект закону був повністю узгоджений з європейською місією і з Президентом Коксом. Коксом. Повністю слово до слова був узгоджений. Прошу голосувати, прошу підтримати повернення до розгляду 6256. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Всі можуть голосувати? Голосуємо. Прошу підтримати.

по фракціях, включіть, будь ласка. "Блок Петра Порошенка" – 107, "Народний фронт" – 70, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 2, Радикальна партія Ляшка – 16, "Батьківщина"

Колеги, давайте змобілізуємся. Колеги, я прошу всіх зайняти місця робочі.

Отже, колеги, будь ласка, я ставлю ще раз на голосування, ми провели політичні консультації, і я думаю, зараз ми вийдемо на рішення. Я хочу наголосити, що ми домовились на робочій групі, що ми свідомо і спеціально не даємо переліку комітетів зараз для того, щоб об'єднати зал. Це окрема дискусія, яка може відбутись між першим і другим читанням. В тому є логіка парламентської роботи. Між першим і другим читанням вносити правки, колеги, в тому і є суть роботи парламентської. І наголошую ще раз, це було повністю узгоджено з європейською місією Кокса, слово до слова, один до одного, він же наголошував публічно. Ми обговорення завершили, і було надано слово. І я ставлю, колеги, на голосування пропозицію повернутися до розгляду і голосування за проект Закону 6256. Колеги, я прошу всіх, голос до голосу має значення, я прошу всіх зайняти робочі місця і проголосувати. Я прошу, всі на місцях, так? Я прошу підтримати повернення до 6256 реформу парламенту і результат нашої співпраці з Європейською місією. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги, кожен голос має значення. Будь ласка, голос до голосу, голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Підтримай,

Я ставлю на повернення в комітет на доопрацювання. Але я вам скажу, такі речі повідомляються наперед, а не в час голосування проголошуються. Колеги, якщо я поставлю повернення в комітет, доопрацювання? Прошу, будь ласка, займіть місця. Зараз я ще раз поставлю на повернення, якщо не буде, поставлю в комітет на доопрацювання. Отже, я ставлю зараз ще раз на повернення, якщо немає голосів, ми переходимо до голосування, повернення в комітет на доопрацювання. Я ставлю пропозицію 6256, повернення до 6256, прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

встигли… Ставити чи зразу в комітет? Ставити ще, так. Бо знаєте, воно справді є так, коли ми сидимо з паном Президентом Коксом всі фракції обіцяють підтримку. Я наголошую, цей законопроект слово до слова підтриманий президентом Коксом і всією європейською місією по співпраці. Ми його проговорювали шість засідань, всі члени робочої групи його підтримали. Це просто підло, коли зараз воно не підтримується. Колеги, може ми по хвилині обміняємося думками? Давайте по хвилині думками обміняємося. Чи голосуємо? Голосуємо. Я ставлю пропозицію повернутись і я прошу членів робочої групи Руслана провести відповідну роботу, повернутись до 6256. Я прошу підтримати повернення до 6256 і прошу проголосувати, колеги. Я прошу підтримати і проголосувати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. я ставлю пропозицію направити у комітет… Я прошу поставити пропозицію повернути в комітет… або давайте обміняємося думками. Давайте обміняємося думками, колеги, по хвилині. Наступна пропозиція, я ставлю по хвилині. "Блок Петра Порошенка", Соловей, будь ласка. Юрій Соловей, член, до речі, робочої групи по напрацюванню даного законопроекту. Шановні колеги, я, до речі, звертаюся до колег з "Самопомочі". Ми працювали, якщо я не помиляюся, спікер підтвердить, приблизно три місяці під час робочих груп. По суті, всі зауваження були враховані. Але коли ми виносимо в зал цей проект, то треба, щоб все суспільство знало, чому не голосують, тому що є персональні амбіції

Шановні колеги, ну, це вже ганебна ситуація. Як їсти французькі булки у Парижі, так вони є, як їсти норвезьку сельодку, то вони є. Вони дискутують, говорять розумні речі – натомість не голосують. На робочій нараді вони "за", а в сесійній залі вони голосують проти! То це – ганьба, це – підміна понять. Тому, я вважаю, що врешті-решт треба підтримати спікера Андрія Парубія, який персонально переймається реформою Верховної Ради. А ви не хочете це зробити. На ефіри ходите, розказуєте, які ви реформатори, антикорупціонери, а тут за це не голосуєте. Ганьба! Долженков. 11:07:59 ДОЛЖЕНКОВ О.В. Шановні громадяни, я поясню, що відбувається: зараз намагаються реформувати Верховну Раду з грубим порушенням Регламенту – п'ятий чи шостий раз ми повертаємося до голосування. Як я й попередньо говорив, головне, шлях підвищення ефективності Верховної Ради це не внесення змін до Регламенту Верховної Ради, це виконання чинної редакції Верховної Ради України, це дотримання парламентського контролю, основних засад парламентського контролю опозиції. Зараз, фактично, опозиція усунута від процесу парламентського контролю, вона не представлена на керівних посадах комітетів. А зараз ми просто займаємося формальним виконанням рекомендацій Європейської комісії. "Опозиційний блок" не має жодних амбіцій, по Парижам та Стокгольмам ми не їздимо, але ми закликаємо вас дотримуватися Регламенту і не порушувати права опозиції.

єдиним, хто, до речі, надавав поправки і хто давав конкретні пропозиції в ці законопроекти. І я підтверджую те, що насправді зараз фактично ця редакція, вона не відповідає тим домовленостям, які були на робочій групі. Це перше. Друге. Ми конкретно пропонували, щоб були збережені ті комітети, які важливими є для опозиції, які в першу чергу є важливими для людей, тому що вони зберігають парламентський контроль за корупційними справами, вони зберігають парламентський контроль за правами людини, вони зберігають можливість європейської інтеграції для України. Нічого цього в цьому законопроекті немає, хоча це було домовлено. Тепер, що стосується реальної реформи парламенту. Це все прикриття. Насправді реальною реформою парламенту є новий Закон про вибори, він внесений, він є в парламенті; Закон про ТСК, внесений ще в перші дні "Батьківщиною", він теж є в парламенті; зняття недоторканності з депутатів, "Самопоміч", він теж є в парламенті. За це треба голосувати… Я тільки повідомлю, щоб не було неправди, не звучало. Тут немає назв комітетів, колеги. І я пригадую, коли ми йшли в парламент, всі фракції наголошували, що треба зменшити кількість комітетів. Так було чи не було, друзі? Було так, так? Отут пропонується реалізувати вашу позицію з перших днів: зменшити кількість комітетів. Свідомо, свідомо ми не робили переліку, свідомо не робили перелік комітетів, написано, як правило, співпадають. Будь ласка, Писаренко від "Відродження". Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, партія "Відродження" тільки що провела консультації. Ми ще раз наголошуємо: питання. Невирішені питання, які ви обіцяли в перший день, як тут була формувалася опозиція і коаліція. Отут багато хто говорить, хто говорить, що вам потрібно щось зробити. Вже коаліція помінялась кілька разів, але вирішить питання стосовно внесення змін до Регламенту і прав опозиції. Відповідний законопроект зареєстрований два роки тому. Ви нічого з цього питання не робите. Будь ласка, зробіть. І не тоді, коли ви вийшли з коаліції і щось вимагаєте, а в будь-який час давайте зберемося і зробимо це. А стосовно перерозподілу комітетів, також важливо, але це не перше питання. Перше, давайте внесемо зміни до Регламенту з питань прав опозиції. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Радикальна партія, Ляшко Олег Валерійович. Шановні колеги! Мене і мою команду принижує оця ваша мишина возня за комітети. Нехай би ви так за людей боролись, за їхні зарплати, пенсії, за робочі місця для молоді, за житло для дітей із матерями так, як ви боретесь за комітети, за те, щоб свої задниці вмостити в м'які крісла, отримати службову машину, службовий зв'язок і всі інші понти, які дають ці комітети. Не за те боретесь! Бороться треба за народ! Перше. Друге. Реальна реформа парламенту – це повернення парламенту важелів контролю. Саме тому моя команда, ми зареєстрували законопроекти про процедуру імпічменту Президента і про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України. І ми вважаємо, що ці закони мають бути прийняті для того, щоб парламент як виразник інтересів народу мав можливості контрольної функції за діяльністю Президента і виконавчої влади. Всі фракції висловили свої позиції. Переходимо до голосування. Прошу зайняти робочі місця. Хочу наголосити на зауваження, щоб повертатись до питань не регламентовано скільки раз можна в Регламенті. Це не є порушенням Регламенту, коли я це ставлю. Я прошу усіх зайняти робочі місця. Переходимо до прийняття рішення. Отже запросіть депутатів в зал. Отже, колеги, прошу зайняти робочі місця. Член робочої групи, прошу зайняти робоче місце. Соловей! Друзі, хлопці, ну я вас прошу. Отже, колеги, я наголошую, не регламентовано питання з приводу того, скільки раз повертатися. Я ще раз поставлю на повернення. Нагадаю, це є перше читання, і це була позиція спільна на робочій групі – на давати переліку комітетів, а дати лишень чисельність. Я ще раз ставлю пропозицію повернутись до голосування за основу за проект Закону про реформу парламенту (6256). Прошу всіх підтримати реформу парламенту, наші зобов'язання, які ми взяли своєю постановою перед Європейським парламентом, і проголосувати за повернення до 6256. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги.

За-214 Рішення не прийнято. І я ставлю наступну пропозицію. Законопроект направити в комітет на повторне перше читання. Отже, я ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закону 6256 направити в комітет на повторне перше читання.

За-229 Рішення прийнято. І, шановні колеги, такі речі треба попереджати. Воно було в порядку денному. Член робочої групи чітко зазначив, що він підтримує. Ми втратили купу часу. Такі речі просто можна було попередити і повідомити. Переходимо до наступного питання порядку денного. Це проект Закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів, 6327 і 6327-1. У нас звучало дві позиції: одна про те, щоб ми розглядали за повною процедурою, інша – за скороченою. В нас час є обмежений, і тому хай зал визначиться шляхом голосування. Хто підтримує ідею, щоб ми розглянули 6327 і 6327-1 за скороченою процедурою, прошу проголосувати.

За-160 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді першого заступника міністра охорони здоров'я Супрун Уляну. Будь ласка, пані Уляна. Тут відчинено.

"Я бачила на власні очі, як помирала моя дочка у столичній лікарні. Засоби реанімації були відсутні. Невідкладна дитяча реанімація їхала надто довго. У мене більше немає дочки". Це пише Наталя з Києва у Фейсбуці з позначкою "Вимагаю медреформу". Таких історій, на жаль, тисячі. У нас прийнято говорити про народних депутатів або погано, або нічого. Але я як виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я знаю вас трохи з іншого боку. Кожного дня мені на підпис приносять десятки депутатських звернень, багато з вас дзвонять напряму мені чи моїм заступникам з питанням про допомогу громадянам України. Іноді нам разом вдається знайти рішення. Але часто ми констатуємо формальною відпискою неможливості допомогти. Будьмо відверті. В більшості випадків ми констатуємо неможливість допомогти. Щодня в Україні вмирає тисяча шістсот людей. Система, яка мала б рятувати їх, не працює. Усім зрозуміло, які перспективи. Прийнявши урядові законопроекти, ви, шановні народні депутати, проголосуєте незалежність української медичної системи від совєтського минулого. Так само 26 років тому ваші колеги прийняли Акт про незалежність України. Незалежність в якості від тягаря минулої системи медицини, незалежність лікарів від хвилювання про гроші, яке топить професійність. Незалежність пацієнтів від неправильних діагносто-фінансових катастроф. За роки незалежності розроблено 21 законопроект про страхування, змінилось понад 20 міністрів, а українців стало на 10 мільйонів менше. Ми можемо надалі шукати ідеальну модель, але руїна у нас зараз і люди помирають вже.

Будь ласка, додайте 2 хвилини депутату. СУПРУН У.Н. Ми подали законопроекти, які доопрацювала робоча група, до неї увійшли представники з 7 фракцій та 8 комітетів. Дякую Сергію Березенку, який очолив групу, Президенту за підтримку статусу невідкладності реформи і Прем'єр-міністру, і всій команді уряду, яка дала життя тим реформам. Щороку 640 тисяч родин банкрутує через витрати на лікування. Щороку помирає 136 тисяч українців, яких могли б врятувати. Наша реформа поставить на цьому крапку. За законом ми гарантуємо кожному українцю три речі. Перше – це стандарти лікування. Ми переходимо на міжнародні постанови лікування і діагностику. Це підтримує більше 50 відсотків Друге – вибір. Національна служба здоров'я – оператор, який створюємо, заплатить з казначейських рахунків лікарні або лікарню, яку обрала людину і де їй надали якісні послуги. Це є принцип: гроші йдуть за пацієнтом. Його підтримує більше 80 відсотків громадян. І третє – захист. Ми вводимо державний гарантований пакет, чіткі законодавчі гарантії однакові для всіх незалежно від матеріального стану. Це підтримує 90 відсотків Ось подивіться на цей знак, який знаходиться на ваших книжках. Кожен українець має знати: там, де є цей знак, там буде допомога за єдиними правилами. Час говорити нам правду. В Україні немає безоплатної медицини. Стовідсотково ті, хто зараз дивляться цей виступ, платять в лікарнях. Ми даємо хабарі за все, навіть за пологи, коли народжується новий українець. Це буде зруйновано. Ми перейдемо на легальну систему взаємовідносин в медицині. дякую вам. Я вважаю, що законопроект є надто важливий, щоб ми на нього давали мало часу. Тому я, користуючись правом головуючого, буду давати, як і передбачено Регламентом, кожному з фракцій час виступити і потім ті депутати, які хочуть виступити і задати питання будуть мати можливість виступити і задати питання. Потім я дам заключне слово, щоб міністр могла на ці питання відповісти. Але в мене буде, друзі, потім одне прохання, щоб потім проголосували скасування перерви 12-12.30, бо інакше ми просто не зможемо пройти. Колеги, домовились, так? Отже, кожен отримає слово. І зараз я даю на співдоповідь, але ми будемо обговорювати і депутатам я буду надавати слово для виступів.

Олег Мусій, 124-й виборчий округ, автор альтернативного до так званої медичної реформи імені Уляни Супрун законопроекту. Хочу вам сказати спочатку з приводу так званого законопроекту про реформу. Ви, пані Супрун, неправильно написали назву. В назві треба було написати чесно і справедливо: про позбавлення українців будь-яких фінансових гарантій отримання медичної допомоги. Про це ваш законопроект. Ви хочете Ви хочете цим законопроектом побудувати нові корупційні схеми, а саме централізувати кошти під державну закупівельну агенцію, яку ви називаєте дуже красивою назвою, красива назва називається: Національна служба здоров'я. І до нього, на превеликий жаль, причетні "грантоїди", які сидять від мене зліва і кричать "ганьба", тому що вони в схемах знищення народу України. Ви в цих схемах і на вас буде відповідальність, якщо завтра, не дай Боже, парламент ухвалить хоча би навіть в першому читанні без доопрацювання надзвичайно серйозний документ, який передбачає централізацію всіх грошей – 80 мільярдів. Це ж хто придумав таку схему, 80 мільярдів забрати в людей і унеможливити надання їм медичної допомоги. На сьогодні, пані Супрун, те, що ви говорили, до вас був лист від хворої, яка не отримала медичну допомогу. Знаєте, що буде завтра? Завтра все населення України буде писати вам такі листи, бо ви забираєте… ви крадете у них здоров'я, життя і майбутнє цим законопроектом. Тому альтернативний законопроект, який я представляю, але я прошу головуючого дати мені теж можливість стільки ж часу, як і першому доповідачу виступити, продовжити мій виступ теж на дві хвилини. Я надіюся, що ви паритетно будете ставитися до всіх. Я вчора з цієї трибуни просив Голову Верховної Ради дати висновок і можливість висновку антикорупційного комітету. Ви не забезпечили, на превеликий жаль висновок… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, дві хвилини додайте. МУСІЙ О.С. Ви не забезпечили. Тому я констатую те, що мені вдалося проаналізувати. Корупція не може процвітати і знищувати народ України, не може. Я розумію земельні схеми, я розумію ціна на газ, якісь ще інші, а вимірювати бажанням побудувати, вкрасти 80 мільярді із і так жебрацької охорони здоров'я – це верх цинізму. Саме тому в альтернативному законопроекті мені вдалося на 80 відсотків за обмеженістю часу зменшити всі корупційні ризики, і на це був спрямований саме альтернативний законопроект. Натомість, я пропоную парламенту відправити на суттєве доопрацювання цей законопроект "імені уряду Гройсмана-Супрун", тому що змінити до другого читання те, що намагаються зараз вас нагнути через коліно, його неможливо. Туди потрібно замість однієї агенції зробити два контролюючих органа. Хто буде контролювати якість? Ви пропонуєте закупити послуги цією агенцією, підписати договори цією агенцією, а потім контролювати якість і ще й платити не наперед, як платить весь світ за медичну допомогу, а платити постфактум. Той головний лікар, який буде до вас лояльний, який вам привезе чемодани відкатів із вашого фінансування, той отримає фінансування. А всі інші люди що будуть робити? Тому особливо це стосується мажоритарників. Ви бачите, до чого призводить недолуге рішення уряду і недолуге рішення не професійних і команди Міністерства охорони здоров'я? Госпітальні округи, оце відбудеться тепер тотально по всій Україні. Лікарні половина будуть закриті через брак фінансування, половина медперсоналу буде скорочена через брак фінансування, доступність до медичної допомоги наблизиться до нуля. Ви цього хочете, Дякую вам. До співдоповіді запрошується голова Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Денісова Людмила Леонтіївна. Пані Людмила, будь ласка. Шановні колеги, 10 квітня 2017 року до Верховної Ради подано урядовий законопроект про державні про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів, яким пропонувалося державні гарантії в системі охорони здоров'я забезпечити за рахунок запровадження державного солідарного медичного страхування. Тому цей законопроект був визначений за Комітетом з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, тому що там була фраза "страхування", це повноваження цього комітету. Цей законопроект не знайшов підтримки в парламенті і не був включений до порядку денного. Потім була зроблена робоча група, яка доопрацювала даний законопроект, проведена Національна рада реформ 3 червня поточного року, де підтримала даний законопроект. доопрацьованому тексті законопроекту замість запровадження державного солідарного медичного страхування передбачено фінансування за рахунок Державного бюджету України в обсязі, встановленому законом, необхідних медичних послуг та лікарських засобів, пов'язаних з наданнями екстреної медичної допомоги, первинної медичної допомоги, вторинної спеціалізованої медичної допомоги, третинної і високоспеціалізованої медичної та паліативної… ДЕНІСОВА Л.Л. Що стосується державних гарантій щодо повної оплати за рахунок коштів Державного бюджету України, то вони залишились без змін. Держава гарантує в повному обсязі оплату лише необхідних медичних послуг та лікарських засобів, пов'язаних з наданням екстреної медичної допомоги, первинної медичної допомоги та паліативної. В той же час пацієнти зобов'язані оплачувати за рахунок власних коштів та коштів добровільного медичного страхування та інших джерел та …….. оплати у разі часткової оплати за рахунок державного бюджету, на засіданні комітету 7 червня 2017 року обговорення Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу доопрацьований урядовий законопроект 6023… за умови врахування застережень народних депутатів, членів комітетів. А саме, переглянути положення статей 7 і 12 проекту, якими передбачено зобов'язання пацієнтів оплачувати за рахунок власних коштів тариф співоплати в разі часткової оплати за рахунок коштів державного бюджету медичних послуг… статті 2, статті 8 і статті 9 проекту, яким визначається, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику та добуває спеціальний статус, там ми втручаємося у повноваження Кабінету Міністрів України, треба спростити цю процедуру призначення такого органу. Доопрацювання "Прикінцевих", "Перехідних положень" проекту, зокрема, норм: пункт 8 – щодо припинення фінансування державних та комунальних закладів охорони здоров'я, крім закладів охорони здоров'я, передбачених переліком після 1 січня 2020 року. Це треба доопрацювати. Підпункт 1 пункту 10, яким встановлюються зміни до частини восьмої статті 18 основ законодавства України про охорону здоров'я, передбачивши, що держава забезпечує створення і функціонування системи загальнообов'язкового соціального медичного страхування. Врахувати вимоги норм проектування… 11:32:31 ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановна пані Людмила, я думаю, буде ще можливість виступити, підсумовуючи виступ, після обміну думками від фракцій. Ми дамо вам як комітету дамо просто слово підсумувати. Шановні колеги, я прошу записатися Я прошу записатися від фракцій зараз: два – за, два – проти.

Вибачте за маленьку паузу. Будь ласка, Ярослав Москаленко, вам слово, шановний колего. Дві хвилини у вас є. Шановні колеги, ну, перше – ганьба тим депутатам, які голосували за скорочену процедуру. Більш важливої реформи для українського народу сьогодні немає, тому дякую голові, що скористався своїм правом і розширив процедуру. Тепер що стосується самого законопроекту. Ну, більш "сирого" законопроекту до першого читання ще не пропонували. Це раз. Друге. Чому медичний комітет не доповідає по медичній реформі з з цієї поважної трибуни? Тепер запитання: що буде зі страховою медициною, про яку ми так довго з вами говорили? Чому ми не бачимо сьогодні, що буде з… де новонароджені? Що з психіатрією? Що стосується впровадження даного законопроекту, то у мене величезні сумніви, що з 1 січня 2018 року він буде впроваджений, і я вам скажу, чому. Поїдьте у віддалені села і подивіться, що там робиться. Матеріально-технічне забезпечення на нулі. Де вони візьмуть медикаменти, щоб обслужити людину? А тільки після обслуговування за цим законом зможе медичний заклад отримати кошти. Друге: матеріально-технічне забезпечення в цих лікарнях на нулі. Сьогодні немає проблем попасти людині до врача, є проблема врача надати людині послуги, бо вони не мають медикаментів. І перестаньте ганьбити українських лікарів. я вам хочу сказати, якщо ми… ми не маємо права тормозити реформу, якщо ми хочемо, щоб Україна далі розвивалася. І в нас пропозиція: давайте в першому читанні приймемо – і всі разом візьмем і почнемо працювати, і зробимо нормальну медичну реформу в Україні. Дякуємо, шановний пане Ярославе. Будь ласка, від фракції "Самопоміч" керівник фракції Олег Березюк. Просимо вас до слова. 11:35:39 БЕРЕЗЮК О.Р. Вельмишановна пані головуюча, вельмишановні пані і панове! Жодного депутата зараз немає в залі, який би сказав, що в нас чудесна медицина. Щойно попередній виступаючий казав, що на нулі матеріально-технічне забезпечення ФАПів, лікарень далеко чи близько до міст. Чому? Тому що така успішна медицина в Україні? Ні, тому що медичної організації немає. А медична бюрократична мафія і фармакологічна мафія сьогодні краде гроші людей, які виділяє державний бюджет. Це законопроект не про медицину, цей законопроект про людські гроші, які сьогодні є спроба передати людям і лікарям. І хай вони між собою розбираються, а не 1 січня дерибанять державні чиновники і фармакологічна мафія. Це дуже серйозна річ. На 26-му році життя. Тут всі... деякі міністри, депутати, які 25 років працювали в парламенті, виступають за медицину. Вперше ми почули законопроект, який має сенс реформи. Але це тільки початок складної дороги. Дорога реформування медицини за досвідом країн соціалістичного табору колишнього і капіталістичних країн показує – це довга дорога переживань, мук і чесності у відносинах з людьми. І ми сьогодні повинні почати цю дорогу і сказати чесно людям: наступного дня не стане все добре, але не можу бути так, як є сьогодні, тому що сьогодні немає ані матеріально-технічного забезпечення, ані мотивації, ані лікаря, ані пацієнта лікуватися. Якщо би зараз провести експеримент і запросити вас підняти руки, хто з вас лікується в Україні або ваших родичів, а хто лікується в Швейцарії, я думаю, цей відсоток був би майже паритетний. Тому починаємо сміливо і відверто з людьми вперше за 25 років діалог і дорогу до якісної реформи медичного обслуговування. Ви знаєте, чому люди втікають з країни? Хвилину, будь ласка. БЕРЕЗЮК О.Р. Через бідність втікають з країни, через відсутність медичного забезпечення. І втікають з України через безперспективність пенсійного забезпечення в майбутньому. Йдемо чесною дорогою до власного дому! Дякуємо за позицію, шановний пане Олеже. Будь ласка, від Радикальної партії зараз Віктор Галасюк. Просимо. Шановний український народе! Шановні колеги народні депутати! Медична реформа – це не скорочення лікарень і лікарів. Медична реформа – це не зняття фінансових гарантій для пацієнтів. Медична реформа – це не централізація 80-мільярдного медичного бюджету. Медична реформа – це це не про страх та невизначеність, в який хочу кинути країну, це про впевненість в завтрашньому дні. Медична реформа має концентруватися на: підвищенні якості надання медичних послуг; підвищенні доступності цих послуг для українців і поширення охвату медичними послугами українського населення. Чи бачимо ми сьогодні в тому пакеті законопроектів, який внесений до парламенту, це? Ні, не бачимо. Але зате ми бачимо протиріччя в 49 статті Конституції України, яка передбачає, що в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, медична допомога є Зате ми бачимо повну відповідність меморандуму з Міжнародним валютним фондом: економія видатків у сфері медицини, скорочення надлишкового потенціалу в лікарняному сегменті. Шановні колеги, "гроші йдуть за пацієнтом" звучить дуже добре, але диявол криється в деталях. Подивіться, будь ласка, всі хочуть побачити, скільки грошей іде за пацієнтом з бюджету, а скільки треба буде платити самому. Які будуть тарифи на медичні послуги, яку частину витрат держава покриє по лікарях і по ліках окремо по конкретних видах хвороб. В яких населених пунктах є ризик закриття медичних закладів, а він реально є. Якою буде державна політика щодо існуючих і нових медичних закладів, щодо українських і закордонних медичних закладів, виробників. Якою буде доля українських лікарів, чи немає загрози їх скорочення, а ми вбачаємо, що така загроза є. Ці законопроекти, вони не дають змістовних і… Одну хвилину додайте, будь ласка. ГАЛАСЮК В.В. Ці законопроекти не дають відвертих і змістовних відповідей на ці життєво важливі для кожного українця питання. Фактично це є кіт в мішку, те, що сьогодні пропонується парламенту. Ця медична реформа, от що вона точно забезпечить, так це централізацію медичного бюджету – майже 80 мільярдів гривень, передача всіх повноважень на рівень Кабінету Міністрів і Національної служби здоров'я, які будуть визначати, кому будуть розподілятися ці кошти. І це фактично створить корупційні механізми, але не підвищить гарантії якості медицини для українських громадян. Медреформа в існуючому вигляді, як її сьогодні пропонують, це є пропозиція стрибнути з коли неперевірений рюкзак, але з нього стирчить якесь дивне лахміття. Тому мій заклик як заступника лідера Радикальної партії до українського парламенту: український парламенте, не зашкодь! Будь ласка, Юлія Володимирівна Тимошенко. І потім, не встигли записатись фракції, потім Ігор Шурма від "Опозиційного блоку", Максим Бурбак від "Народного фронту" і від БПП Березенко. Дякую. Юлія Володимирівна, прошу. Я думаю, що ні у кого в країні немає сумнівів, що система охорони здоров'я знаходиться в настільки в трагічному стані, що людина вже, яка не має тих копійок, які потрібно заплатити, навіть копійок, лікуватись не може. Найнижча якість, яка могла бути взагалі за всі роки! І якщо людина іде до лікарні, людина іде до поліклініки, то це очевидно, що ніякого положення конституційного про безкоштовність медицини не існує. Побутове хабарництво, нездатність людей заплатити за своє лікування, своїх дітей і своїх батьків є очевидною. Реформа охорони здоров'я потрібна! І потрібна докорінна. Але, в той же час що нам зараз пропонують? Я спробую дуже коротко пояснити. Але перед тим я хочу задати запитання. Скажіть, будь ласка, а чому реформу охорони здоров'я не розглядає профільний Комітет по охороні здоров'я? І чому на цій трибуні не стоїть Оля Богомолець, яка знає докорінно кожен елемент роботи системи охорони здоров'я і точно знає, як реформувати? Відповідь дуже проста. Тому що Комітет охорони здоров'я Верховної Ради категорично проти того жаху, який нам зараз пропонують! І тому Олі навіть слова не дали. Надайте їй слово, я прошу. А в цій реформі є три речі. Перше. Перехід на 100-відсоткову платну медицину для людей і платити вони будуть знову ж в десятки разів більше ніж сьогодні платять хабарів лікарям або будь-якому іншому персоналу. По-друге, ця реформа, даючи абсолютно платні медичні послуги людям, не започатковує медичної страховки, не започатковує медичного страхування. Це означає, що у всіх країнах світу ми беремо… Одну хвилину, будь ласка. ТИМОШЕНКО Ю.В. Ми беремо одну частину платну медицину, але повністю перекреслюємо страхову медицину, яка дає можливість людям платити. І третє. Забирають у регіонів всі гроші і створюють корупційну годівницю 80 мільярдів гривень, де будуть знову спилювати гроші і на ліки люди нічого не отримають. Я знаю, що за цю реформу проплачені гранти. Не голосуйте! Це проти українського народу! Але реформу робити треба іншу і на базі Комітету по охорони здоров'я, а не тих маріонеток, які готові підняти руку за будь-що. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Ігор Шурма від "Опозиційного блоку". Прошу. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Я хочу представити позицію "Опозиційного блоку" стосовно реформи. Вона потрібна, однозначно ми підтримуємо проведення реформи охорони здоров'я. Чи буде "Опозиційний блок" сьогодні голосувати? Мало того, що він не буде, він буде голосувати червонити "проти". І я пояснюю, чому. Хто в цій залі може відповісти, яку модель охорони здоров'я ми на сьогоднішній день будуємо? Про це повинна говорити Концепція національного розвитку охорони здоров'я. Ми на сьогоднішній день концепції, затвердженої Кабінетом Міністрів, погодженої з Президентом, з Верховною Радою, ми не маємо. Ми на сьогоднішній день маємо лишень спробу змінити фінансування закладів охорони здоров'я. "Опозиційний блок" буде підтримувати будь-який законопроект при одній умові, тому що ми так, як і ви, хочемо жити по стандартах, коли законодавство відповідає тілу Конституції. Ми говоримо про недосконалість 49 статті. Так, вона є. Чи винен у тому хто-небудь в цьому залі? Ні, це є Конституція і люди мають конституційне право. Хто є гарантом Конституції? Президент України. Він зобов'язаний забезпечити її виконання. І якщо він цього не може зробити, він ініціює зміни і доповнення до Конституції. Більше того, прийнявши цей закон, ви не тільки порушите Конституцію України, ви будете посміховиськом у цивілізованому світі, ви не виконаєте рішення Конституційного Суду, який вже дав оцінку цій всій ситуації. Ми говоримо на сьогоднішній день про те, що цей законопроект змінить суттєво, а ми хоч слово сказали про соціальний захист медичних працівників? Скорочення ж мережі буде, ви почитайте "Прикінцеві положення". З 1 січня 2020 року не будуть фінансуватися комунальні і державні заклади. Що це означає? Це буде скорочення. Які соціальні гарантії медичним працівникам? Які гарантії юридичні пацієнту? Сьогодні пацієнт захищений від того, що він може не вижити в умовах відсутності ліків. Хто буде захищати права пацієнтів? Про це ніхто не написав. Ми сьогодні говоримо, що ми запроваджуємо англійську модель. Так ви правду скажіть, англійська модель – це є 9 відсотків внутрішнього валового продукту, це є 130 мільярдів фунтів стерлінгів. І сьогодні англійці говорять про недосконалість цієї системи, ви говорите про польську систему. А поляки сьогодні відмовляються від фонду національного, вони займають 31 місце в рейтингу по якості охорони здоров'я. І накінець я хочу говорити про послідовність або не про лукавство. Я звертаюсь до колег, які сидять на кріслах комуністів, ви вчора постійно говорили: "Не давайте нам, будь ласка, законопроекти з порушенням Закону про Регламент, 96 стаття". Через два дні після заключення профільного комітету основного ми будемо розглядати. Тільки вчора було засідання, сьогодні немає два дні, будьте принциповими і не голосуйте хоча б… Дякуємо. Всім була одна хвилина. Ми почули позицію. Шановні… 10 секунд, будь ласка, прошу вкластися. ШУРМА І.М. І наостанок хочу сказати. Вчора профільний Комітет з питань охорони здоров'я розглянув це питання. Один чоловік "за", щоб проголосувати і підтримати ці законопроекти з десяти членів комітету з охорони здоров'я. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за висловлену позицію. Будь ласка, Максим Бурбак. Передає слово Вікторії Сюмар. Прошу, пані Вікторія. Знаєте, напевно, років 20 країна чекає, коли ми почнемо реформувати систему охорони здоров'я. Чи є щось більш важливіше для нас, ніж життя і здоров'я українців? Але тим не менш, коли нарешті до цього дійшов час, ми з вами тут в залі голосуємо за скорочену процедуру. 160 депутатів не хоче знати, що реально відбувається і не хоче розказати країні, яка сьогодні спостерігає, про що йдеться в цій реформі. Колеги, це як мінімум безвідповідально по відношенню до того, як ми будемо натискати кнопки і що ми скажемо людям, вони хочуть знати, що там. Це перше. Ви питали, хто лікується в Україні. Я особисто лікуюся в Україні, ніколи не була за кордоном в лікарні. Ви знаєте, останнім часом роблю це в платних лікарнях. Чому? Ну, простіше і зрозуміліше, ти платиш за свою послугу і ти знаєш, що ти отримаєш. Сучасні поліклініки, там де люди не мають можливості заплатити навіть 300 гривень за консультацію, це просто суцільний жах. Чи треба змінювати цю систему? Однозначно треба. Тому що коли ми говоримо про безкоштовну медицину, підіть "зеленку" знайдіть безкоштовно в сучасній нашій лікарні. "Зеленку" і бинт, вам безкоштовно його не дадуть. Не дай Боже, у вас пологи стануться раніше часу. Ви собі уявляєте безкоштовні пологи, які в нас гарантовані нібито Конституцією? Нема цього. Як це змінювати? Дискусій було багато. Єдина команда Уляни Супрун запропонувала сьогодні рішення. Ми його розглядаємо дуже, скажемо так, і швидко, і за скороченою процедурою. Це означає, що ці рішення треба буде дуже серйозно доопрацьовувати, їх треба буде пояснювати людям. Треба буде зрозуміти, а що буде з сільською медициною, тому що там питання дуже незрозуміле. Якщо громада сама облаштувалася і готова на це витрачати кошти, це добре. А якщо немає об'єднання громад, що робити тій бабці, яка звикла до сільського фельдшера, який ходить туди… Одну хвилину, будь ласка, дайте завершити. СЮМАР В.П. Яка звикла, що саме цей фельдшер дає їй цей укол, і вона без того уколу просто-на-просто може померти, бо ніхто не побачить, що в неї тиск піднявся і їй нема як його збити. Знаєте, реформа медицини – це не лише про гроші, як ми з вами говоримо. Це, звісно, в першу чергу про саму медицину. І найголовніше, це про життя українців, це про те, як нам сьогодні стати більш здоровою нацією. Я думаю, що якщо сьогодні парламент спроможний це зробити, цей перший крок, то ми маємо дуже серйозно попрацювати, щоб у другому кроці, коли голосувати в цілому за ці законопроекти, у нас були відповіді про те, як це змінить на краще якість медичних послуг і як це дасть можливість людині бути захищеною, як це, зрештою, збереже життя і здоров'я українцям. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, Сергій Березенко від "Блоку Петра Порошенка", прошу вас на виступ. Добре, добре. Шановні колеги, в першу чергу, ми б хотіли сказати, що "Блок Петра Порошенка" буде підтримувати прийняття за основу законопроекту 6327. Тому що це закон, законопроект, який закладе фундамент медичної реформи. Давайте будемо об'єктивними, безкоштовної медицини на сьогодні не існує і ми всі це бачимо з першого дня або моменту, коли заходимо в лікарню і купуємо за гроші бахіли, немає жодної безкоштовної медичної послуги. І 3,5 гривні на харчування на одного пацієнта, 3,5 гривні на лікування це ніщо, тому ми не можемо себе дурити. Я підтримую, що ми не можемо порушувати Конституцію України 49 статтю в частині надання безкоштовної медицини. І тому питання співоплати, яке частково прописано в цьому законопроекті, буде знято з ініціативи нашої фракції. Але ми це зможемо зробити в підготовці до другого читання. Ми, безумовно, будемо забезпечувати гідну заробітну плату цим законом для лікарів, як сімейним так і тим, хто працюють на вторинній і на третинній ланці. Але мусимо сказати одне, що якщо ми сьогодні не почнемо, якщо ми не зробимо перший крок до реформування медичної галузі, ми не маємо жодного шансу змінити цю систему. Ми не будемо відчувати себе захищеними, ми не зможемо продовжувати в таких умовах лікувати наших дітей, в незалежності від того, хто в якому лікарню ходить. А саме головне, ми повинні запустити ринок конкуренції і мотивації. Ми повинні дати право лікарю заробити гідну зарплату, не отримати, згідно штатного розпису, а реально заробити. Ці засади закладені в цьому законопроекті, над ним працювала робоча група Верховної Ради, вона пройшла Нацраду реформ. Вона, безумовно, не готова до прийняття в цілому. Я звертаюся до вас, колеги, давайте підтримаємо її в першому читанні і будемо працювати до другого, зробимо все, що від нас залежить для того, щоб цей закон був якісним і показовим. Медична реформа вже давно на часі, 25 років вона просто жевріє. Я як батько, я як син лікарів і сподіваюсь… Одну хвилину, будь ласка, пане Сергію. БЕРЕЗЕНКО С.І. Сподіваюся на те, що наші діти захочуть йти у медичні вузи для того, щоб працювати лікарем і отримувати гідну зарплату, а не зараз просто для галочки.

Доброго дня, шановні колеги! Шановний народ України! Питання робити медичну реформу чи не робити взагалі не стоїть. 25 років тільки одних розмов, а треба зробити перший шаг. Але що таке реформа? Те, що сьогодні пропонується нам в залі Закони про державні фінансові гарантії це не реформа. Реформа – це концепція, яка затверджена, яка підтримана цим залом, яка затверджена Кабінетом Міністрів України. Реформа – це дорожня карта, по якій будуть проходити зміни і ми будемо незалежно від того, яке сьогодні керівництво в державі знати, що народ України отримує через рік, через три, через п'ять років. Оце називається реформа. Що ж нам пропонують державні, фінансові гарантії? Акцентую увагу, фінансові гарантії, я просто для людей розкажу в чому ці гарантії. Держава гарантує екстерну медичну допомогу. Тобто до людини приїхала швидка допомога стабілізувала її стан, далі що? А далі співоплата. Далі співоплата. Друге, що гарантує держава? Держава гарантує надання на первинній ланці медичної Ви прийшли до сімейного лікаря – до терапевта він подивився вам і каже, вам треба проконсультуватися у хірурга, в окуліста, в лора. Це що? Це - співоплата. І третє, що нам гарантує держава – паліативну допомогу. Тобто людина вже не може, її треба тільки підтримувати життєві функції – оце нам гарантує держава. Це не фінансові гарантії. Фінансові гарантії – це коли захищений народ України. І перше, наша група вимагає, а я особисто входив до робочої групи, надавав свої пропозиції і на Раді реформ, і Міністерству охорони здоров'я, і групі, яка працювала у Верховній Раді. Група "Відродження" вимагає під стенограму записати у державні гарантії такий пункт: "У 5 пункт статті внести…" "Держава гарантує оплату вторинної та третинної медичної допомоги дітям до 14 років, допомоги при вагітності та пологах". Це було заслухано на робочій групі, група підтримала, Президент підтримав – чого цього нема в законопроекті, я питаю. Що, ми викреслюємо майбутнє України, ми за дітей не переживаємо, за вагітність не переживаємо? Що ми отримуємо далі? Крім того, скажіть мені, будь ласка, шановні колеги, що людина, пенсіонер, яка має 1600 гривень пенсії, коли держава їй гарантує цей пакет, а остальне – співоплата, що вона отримає? У неї немає грошей на співоплату. Тому ми, групи "Відродження" пропонує ввести термін такий "медична субсидія", по аналогії як субсидія за газ, яка захищає незахищені слої населення нашого. Вносьте, будь ласка… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Андрій. Колеги, увага! Зараз я поставлю на голосування пропозицію, щоб ми працювали без перерви 12-12.30. Якщо ця пропозиція буде не підтримана, мені доведеться вже йти до завершення, тобто дати слово Ользі Богомолець, Уляні Супрун, і переходити до голосування. Якщо ми проголосуємо… (Шум зможуть обговорити і депутати також, колеги. Ми є обмежені часом – дуже просто! Тому я прошу всіх сконцентруватися і проголосувати, щоб ми працювали без перерви. Я прошу усіх зайти в зал і зайняти робочі місця. Колеги, я прошу, від того буде залежати логіка нашого розгляду. Я прошу усіх зайти в зал і зайняти робочі місця. Будь ласка. Зараз я поставлю на голосування Я прошу усіх, хто вважає за правильне обговорити дану законодавчу ініціативу, реформу охорони здоров'я, більш широко, проголосувати за скасування перерви. Підтримуєте, колеги? Підтримуємо, так? Отже, прошу зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування пропозицію скасувати сьогодні, тільки сьогодні, перерву 12:00 – 12:30 для більш детального обговорення реформи охорони здоров'я. Прошу проголосувати. Прошу підтримати роботу без перерви 12:00 – 12:30. Прошу голосувати, колеги. Прошу підтримати.

За-243 Рішення прийнято. Це просто перемога, колеги. Якби ми ще реформу парламенту сьогодні прийняли… Отже, колеги, зараз завершили виступи голови фракцій. З вашого дозволу, зараз я дам п'ятьом народним депутатам по хвилині, п'ятьом по хвилині. Домовились, так? Отже, Соловей, Кривенко, Герасимов… Ні, не так, Запишемось, колеги. Давайте запишемось. Отже, зараз я прошу провести запис на виступи від… Потім я дам Богомолець само-собою, на завершення дам Богомолець, дам Денісову і дам міністра. Це без питань. А зараз прошу провести запис п'ять народних депутатів на виступи від народних депутатів. Прошу провести запис, прошу записатись. Прошу провести запис від народних депутатів. Вадатурський, "Блок Петра Порошенка". Передає слово Артуру Герасимову. Будь ласка, пане Артур. Шановні колеги! Будь-хто з нас, хто живе в цій країні, чиї сім'ї і діти живуть в цій країні, лікуються в цій країні, чи ми вважаємо, що у нас все добре в системі охорони здоров'я? Ні, це неправда. Саме тому нам потрібно зробити цей перший крок. Крім цього, хочу вас повідомити й ще раз нагадати, що після того, як ми отримали від Кабінету Міністрів їх версію цих законів, була створена робоча група, в якій прийняли участь представники всіх фракцій. Всіх фракцій, включно з "Батьківщиною". Крім цього, в цій робочій групі приймали участь… приймали участь лікарі, приймали участь представники різних організацій, приймали участь приймали участь спеціалісти. Тому, шановні колеги, нагадую, це перше читання, тому, будь ласка, прошу всіх згуртуватися і підтримати цей закон в першому читанні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Партії "Відродження" Писаренко. Шановні колеги, дуже важлива реформа, але дуже, на жаль, відношення в цьому залі до неї якесь посереднє. Ми що, тут розглядаємо за дві хвилини, як будуть жити далі 40 мільйонів людей й ходити до лікарні? Що це за обговорення реформи, якщо навіть у нас немає експертного середовища, немає жодних слайдів, і ми в дві хвилини почули, що буде з нашою медициною. Я зовсім не почув однієї важливої інформації. Скажіть, будь ласка, сьогодні середній вік українця, який він проживає, 68 років. Якщо в Європі живуть вже 80. Скажіть, будь ласка, що зробить для того, щоби ми, дійсно, дали більше життя нашим людям? Щоб діти не помирали від відсутності ліків. Щоб люди могли собі дозволити ліки. Сьогодні на це відповіді ми не отримали. І не можна робити реформу, якщо ми тут як сліпі котята сидимо, і нам дають папери й говорять: "Да, це дуже добре, голосуйте. Це не медична реформа. Зараз просто змінюють назви тих же… В цих законах лише змінюють назви установ, які сьогодні мають багатомільярдні оборудки. Немає жодного значення, тут говорили про корупцію або про щось інше, як називається установа, якщо немає нормального менеджменту. Нам потрібно шукати фахівців і говорити з фахівцями, які сьогодні проти цієї реформи. Дякую. Дякую. Колеги, я тільки хочу повідомити, щоб не було образ, надалі я не буду давати 30 секунд додаткових. Тому входьте в хвилину, щоб в інших депутатів час не забирати. Пане Ігор, "Опозиційний блок", будь ласка. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Шановні колеги, ми говоримо про те, що при таких змінах обов'язково буде скорочення. В мене запитання, про яку ми реформу в системі охорони здоров'я говоримо, коли держава витрачає мільярди грошей на державну форму навчання в медичних університетах? Під що вчать тих наших майбутніх лікарів? На сьогоднішній день ми повинні говорити про те, що, якщо ми хочемо про те, аби нас у світі поважали, то ми повинні зрозуміти, економіка дозволяє нам на сьогоднішній день проводити реформи? Ви вдумайтеся: 210 гривень на рік на одного пацієнта. І цей пацієнт може записатися на прийом до терапевта. А хто в онлайн-режимі запишеться на селі? Ви скажіть, в якій сільській хаті баба або дідок буде вам онлайн записуватися? Про що ми на сьогоднішній день говоримо? Повинна бути сила волі у міністерства сказати: "Наші ініціативи, ми пропонуємо проводити…" ШУРМА І.М. Якщо вже ж таке є бажання, давайте, нехай виходять з ініціативою в окремому регіоні провести цей експеримент. Тільки мені цікаво, хто піде на самознищення населення в такому експерименті…

Ми 25 років розповідаємо людям, що ми щось поліпшимо, покращимо. Колишні міністри, виступаючи з цієї трибуни, говорять, що вони напрацювали кращі концепції. У мене питання, що ви напрацювали, коли ви були міністром, головою комітету, інші колеги? Нічого! Ви вкрали мільярди. Я як член робочої групи, яка доопрацьовувала цей законопроект в парламенті, як невіглас в медицині хочу сказати: цей закон не про уколи, не про медицину, а про гроші, які держава виділяє на медичну сферу і які на сьогоднішній день крадуться! Єдина мета цього законопроекту – це забезпечити чесне надходження грошей з державного бюджету до лікаря, до пацієнта, до конкретної лікарні! Щоб лікар не був злодієм в цій державі! А якщо до нього черга, то мав змогу заробити чесно в цій державі і надати послугу. Тому не дискутуємо – голосуємо законопроект! І нарешті робимо крок, щоб ця держава мала якісну медицину, а люди були захищені. Дякую. Отже, колеги, ще два виступи. Це Ричкова і Абдуллін. А потім голова комітету Денісова, голова комітету Богомолець і міністр. Така логіка. Я знаю, знаю, так. Отже, зараз Ричкова передає слово Кривенкові. Будь ласка, Кривенко, Кривенко. Ваш час йде, час йде, будь ласка, будьте уважніші! Будь ласка, одна хвилина. Віктор Кривенко, "Народний Рух України". У нас була велика дискусія на нашій політраді. І ми прийняли рішення підтримувати в першому читанні цей законопроект під ті зобов'язання, які є про, що до другого читання будуть прибрані положення, які нашій Конституції суперечать. Там, де стосується прибирання безоплатності в лікуванні. Всі говорили вже на сьогодні про вади системи охорони здоров'я. Не буду повторюватись. Закликаю в першому читанні підтримати і якісно готуватись до другого читання. Дякую. Дякую. І останній виступ від народних депутатів. Абдуллін передає Дубілю. Будь ласка, від трибуни, так? Будь ласка, Дубіль від трибуни. І потім голови комітетів, будь ласка. Шановні колеги, фракція "Батьківщина" не проти і не критикує, а пропонує і за медичну реформу. Тому що сьогодні вкрай всі українці чекають саму головну – медичну реформу, яка потрібна кожному українцю, яка докорінно змінить систему охорони здоров'я. Але мене люди запитують: коли в країні робилась поліцейська реформа, то людям дали машини, обладнання, заробітну плату, чому не робиться так медична реформа? Сьогодні ми бачимо з вами, що створюється ЦОВВ – той монстр, на якому буде зосереджено більше 70 мільярдів коштів. І цей ЦОВВ буде сам розпоряджатися і сам буде себе контролювати. І всі районні лікарні і сімейні лікарі будуть стояти з протягнутою рукою до цього ЦОВВу. Чому сьогодні ніхто не говорить про екстрену медицину. Коли були розпочаті диспетчерські служби і створено було тільки 6 чи 7, а потрібно ще створити більше 20. І в Чернігівській області не вистачає вже багато років 9 мільйонів, коли є обладнання, будівля. Я вам зачитаю, що сьогодні говориться про співоплату. "Постачальники медичних послуг мають право вимагати від пацієнтів… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд. Я вам зачитаю сьогодні, що в законі говориться про співоплату. "Постачальники медичних послуг мають право вимагати від пацієнтів оплатити чи забезпечення оплати тарифу співоплати за надані таким пацієнтам медичні послуги та лікарські засоби". Ще раз зачитаю – "вимагати". А якщо у людини немає коштів, то вони повинні помирати. Сьогодні і так людям не вистачає на онкологію, на туберкульоз і люди помирають в селі від того, що їм не вистачає на ліки. Тому ми пропонуємо, щоб… Дякую. Отже, зараз ми переходимо до виступів голів комітетів. Хлопці, я сказав, що не буду навіть 30 секунд давати, я дав 30 секунд, ну майте просто стримання, колеги. Отже, зараз… Кому спочатку? Оля Богомолець, будь ласка, 2 хвилини, а потім – Людмила, так буде правильно. Будь ласка, пані Оля, 2 хвилини. Шановні колеги, хочу зазначити, що з порушенням Регламенту закони, які називаються про реформу системи охорони здоров'я, не попали в Комітет охорони здоров'я. Вони мали би попасти в Комітет бюджетний, якщо це гарантії державні фінансові. Але оскільки і в цих законах немає ні однієї цифри, власне, що гарантує держава? Я вам хочу дати відповідь, чому ці закони не потрапили в Комітет охорони здоров'я і наголошую, що якщо ми зберігаємо парламентаризм, ці закони мають прийти в Комітет охорони здоров'я для того, щоб ми разом взяли об'єднали ці два законопроекти і створили з нього один людський. Чому не потрапили ці законопроекти? Тому що Міністерство охорони здоров'я і Кабмін не спромоглися за останній рік дати відповідь на запитання: що буде входити в базовий гарантований пакет медичної допомоги, скільки коштує ця допомога, скільки потрібно буде платити людям по співоплаті. По суті, зараз ми кидаємо людей під танки і даємо йому ще додаткові тарифи, підняли у нас за газ, підняли за електроенергію, підняли комунальні платежі, а тепер ще платіть за те, щоб попасти в лікарню. Ви маєте задати собі запитання і спитати чи може стати гірше після цих законів? Комітет охорони здоров'я підтримує реформу. І я запрошую всіх бажаючих завтра в п'ятницю на круглий стіл по презентації пакету документів напрацьованих Комітетом охорони здоров'я по адаптації нашої системи і переходу до медичного страхування. Але Комітет охорони здоров'я прийняв рішення на своєму засіданні, що обидва закони і закони Мусія, і закони Міністерства охорони здоров'я мають бути доопрацьовані. Кому стане гірше? Будуть позбавлені права просто попасти в лікарню психічнохворі, люди не зможуть отримати довідку про розтин, тому що Патологоанатомічна служба не відноситься ні до чого, що що гарантує держава. Породіллі, діти, діти-сироти, діти з вадами розвитку, яких стає все більше саме тому, що… БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Тому діти з вадами розвитку не зможуть попасти на планову операцію, діти-сироти, інваліди, пенсіонери, всі будуть зобов'язані доплачувати. Питання: скільки. Давайте зрозуміємо, що ви хочете, за що ви хочете проголосувати, якого кота в мішку купити, що ви пропонуєте українським громадянам? Чи може зробити реформа гірше? Так, якщо вона буде не підготовлена, люди від цього постраждають. Я як голова Комітету охорони здоров'я готова взяти на себе зобов'язання… ГОЛОВУЮЧИЙ. Голова Комітету охорони здоров'я беру на себе зобов’язання протягом місяця доопрацювати обидва законопроекти і зробити з них такий закон, з яким вам не соромно буде приїхати на округи і не соромно дивитись в очі своїм людям. Дякую. Зараз почергово. Спочатку голова Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Денісова Людмила Леонтіївна, будь ласка.

мова йшла про державне медичне страхування. Зараз він перероблений, і вже державне фінансування деяких рівнів медичного обслуговування. Наш комітет погоджується, якщо приймати даний законопроект за основу тільки з цими застереженнями, і я прошу поставити головою це на голосування. Це наступне застереження. Це перегляд положень статей 7 і 12 , де йде питання про співоплату. перегляд частини другої статті 8 і статті 9, де ми просто втручаємось в повноваження Кабінету Міністрів. І доопрацювання "Прикінцевих положень", перегляду пункту 8, де припиняється фінансування комунальних закладів з 1 січня 2020 року, тобто треба виписати, як буде між цими роками. І забезпечення створення фінансування системи загальнообов’язкового соціально-медичного страхування. І ще я хочу наголосити, що в цьому законопроекті було рівне ставлення до рівних інвалідів війни, учасників бойових дій, щоб ми прибрали деякі пільгові категорії, щоб ми не створювали різних умов для одних самих людей. Прошу головуючого поставити на голосування пропозицію комітету

передати на розгляд до другого читання підготовку даного законопроекту в профільний комітет до пані Ольги Богомолець. Дякую вам. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І тепер доповідачі, автори законів. Спочатку Мусій, одна хвилина. Пані Уляна, я вам дам дві хвилини, щоб ви могли одночасно відповісти на запитання. Будь ласка, Олег Мусій, одна хвилина. Шановні народні депутати, ви зараз якраз були свідками виступу двох комітетів. Два комітети Верховної Ради просять, просять вас доопрацювати, дати можливість написати адекватний законопроект. Як ми можемо підтримувати щось в першому читанні, коли вони потребують суттєвого доопрацювання, а не просто доопрацювання? Я як автор альтернативного, я розумію, що я в очах однієї фракції, в очах другої фракції є одіозною, можливо, особою. Я готовий поступитися своїм авторством, заберіть мій альтернативний законопроект, станьте авторами його, нема проблем. Для мене життя і здоров'я українців набагато цінніше, чим моє авторство, я просто рятував ситуацію від цієї вакханалії, в яку хотіли нас загнати. Тому я вас прошу дослухати до розуму і відправити на доопрацювання, на фахову експертизу фахового комітету. Дякую. Дякую. Колеги, хочу вас повідомити, що зараз буде заключний виступ і через дві хвилини відбудеться голосування. Тому прошу і Секретаріат Верховної Ради, і голів фракцій запросити депутатів в зал, і підготуватися до голосування. Зараз я запрошую до виступу пані Уляну Супрун. І, пані Уляно, дуже важливо, щоб ви у своєму виступі сказали, яке ваше відношення до тих правок, які озвучила голова комітету Людмила Денісова і тих, які озвучив Андрій Шипко. Чи мені, ставлячи на голосування, ці поправки включати чи не включати? Якщо можна буде, у своєму виступі ці моменти означити, щоб я знав, як ставити на голосування? Пані Уляно, будь ласка, дві хвилини. Дякую. Хочу подякувати народним депутатам за таку дискусію, бо ми бачимо, що охорона здоров'я це є пріоритет країни. Сьогодні хочу подякувати вам, що ви про це, нарешті, ми обговорюємо охорону здоров'я. Багато слушних зауважень, щоб гарантувати для для дітей до 14 років, щоб гарантувати пологи у гарантованому пакеті, дуже слушно, ми приймаємо ці зауваження. більшість зауважень, що передала пані Денісова, також їх підтримуємо. Але ми наполягаємо на тому, щоб залишити обговорення у Комітеті соціальної політики. Ми вже від квітня місяця працюємо із пані Денісовою, я думаю, що там вже є розуміння, як ми співпрацюємо, бо це є фінансові гарантії надання послуг, я думаю, що це повинно залишатися у цьому комітеті. Знову хочу подякувати вам за ваші зауваження і приступаємо до дуже важливого голосування. Ми зараз зможемо, нарешті, почати зміну системи охорони здоров'я. Ми завжди можемо тоді пам'ятати цей момент, коли ми змінили після 26 років незалежності цю систему, яка вже не працює. Те, що казав Сергій Березенко, те, що ми говорили тут з трибуни, вже час почати наші зміни. Не чекаймо. Робімо зараз, зробімо сьогодні! Дякую. Дякую, пані Уляно. Шановні колеги, і ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайти в зал і зайняти свої місця. Я прошу голів фракцій запросити депутатів у зал. нам доведеться проводити реформи фактично в усіх сферах суспільного життя. Але, напевно, найважчим нам йшов напрямок реформи охорони здоров'я і медичного напрямку. Сьогодні ми маємо шанс історичний розпочати цю реформу, колеги. Працювала робоча група з усіх фракцій, з усіх депутатів напрацювали документ, який планується лишень у першому читанні прийняти, але це буде важливе голосування, важливий крок до початку реформування системи охорони здоров'я. Без сумніву, його чекає суспільство, без сумніву, його чекають усі наукові і експертні середовища. І тому я прошу всіх відповідально підійти до даного голосування, і ми приходимо до прийняття рішення. Я поставлю в першому читанні з поправками, які озвучував Андрій Шипко, і з поправками, які озвучувала Людмила Денісова, щоб всі речі були узгоджені, і ми навіть у першому читанні ці поправки прийняли. Є така згода, колеги? (Шум у залі) Тоді, будь ласка, заходимо в зал, займаємо робочі місця. І я ставлю на голосування проект Закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (номер 6327) з поправками, які озвучила під стенограму голова комітету Людмила Денісова і народний депутат Шипко за основу, колеги. За основу! Підтримаємо медичну реформу, підтримаємо реформу охорони здоров'я! Голосуємо "за"! Прошу підтримати, прошу проголосувати. 12:21:48 Два голоси. Я поставлю на повернення. Колеги, уважніше! Два голоси! Уважніше! Будь ласка, займіть робочі місця. Прошу зайняти робочі місця! Колеги, увага! Займіть робочі місця! Запросіть депутатів у зал. І я ставлю на голосування прошу уважно. Прошу всіх зайняти робочі місця і прошу проголосувати за повернення. Прошу підтримати. Прошу проголосувати за повернення 6327. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати! Голосуємо!

Колеги, увага! Увага! Увага, колеги! Я прошу зайти в зал. Я поставлю альтернативний. Я поставлю альтернативний, я поставлю, колеги, як і кожен законопроект, незалежно від того, чийого він авторства. Я поставлю ще раз на повернення. Якщо він не пройде, ми перейдем до альтернативного. Це загальний принцип, який я використовую до всіх законів. Отже, я прошу усіх зайняти робочі місця і приготуватись до голосування. Я прошу показати по фракціях.

Колеги, надійшли сигнали про неперсональне голосування. Я прошу виключно персонально голосувати. Я прошу приготуватись до голосування. Я прошу використовувати лишень персональне голосування. Я хочу теж зазначити, що всі поправки, які були запропоновані Андрієм Шипком, вони враховуються, вони враховуються, і відповідно прошу вас і підтримки, колеги. Прошу зайняти робочі місця. Ми вийшли на компромісний варіант, і я прошу усіх підтримати пропозицію повернутись до голосування за проект Закону 6327. Прошу проголосувати. І прошу підтримати, колеги. Голосуємо. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Прошу голосувати, колеги. Голосуємо. Прошу підтримати. За-221 Колеги, я ставлю зараз на голосування альтернативний, а потім запропоную в комітет на доопрацювання. Увага!

Колеги, я ще раз наголошую… (Шум у залі) Колеги, увага! Я ще раз закликаю до персонального голосування. Зараз я поставлю альтернативний законопроект, а після того я запропоную в комітет на доопрацювання. Зараз я ставлю на голосування альтернативний законопроект 6327-1 за основу. Хто підтримує проект 6327-1, прошу проголосувати. Голосуєм. Хто підтримує, прошу проголосувати. За-32 Рішення не прийнято, немає сенсу повертатись. І тепер, колеги, я ставлю пропозицію повернути в комітет на доопрацювання. Увага! (Шум у залі) Увага! Я пропозиція, щоб ми обмінялись думками, як нам діяти. По хвилині від фракцій. Це буде правильно, так? Будь ласка, по хвилині від фракцій перед тим, як перейти до остаточного голосування. Кожна фракція отримує хвилину. Можете опустити руки і не турбуватись. Будь ласка, від "Блоку Петра Порошенка" Березенко. Одна хвилина. Шановні колеги! я думаю, що якщо ми зараз не включимо цей законопроект в порядок денний, у нас залишається обмаль часу для того, щоб починати працювати по суті. Кожен, хто зараз за це не голосує, він вбиває початок медичної реформи і буде нести за це політичну відповідальність. Але ми маємо шанс зараз це виправити. Мова йде про перше читання. Разом з зауваженнями і колеги Шипка, і колеги Денісової, яка вказала важливі зміни, які треба врахувати вже до першого читання. з цими поправками ми будемо голосувати зараз. Тому ми просимо від "Блоку Петра Порошенка", поверніться ще раз до включення … до голосування в першому читанні. Це неймовірно важливо, на нас дивиться вся країна. Будь ласка, це важливо для нас і важливо для країни. Дякую. Максим Бурбак, будь ласка, "Народний фронт". Я можу вам сказати, що зараз на нас дивиться вся країна, і вона вимагає від нас розпочати перший крок зробити в оновленні медицини. Тому що гірша ситуація, як зараз є, вже не буде. Тому я впевнений, що нам треба зараз ще раз ставити на голосування. Якщо ж ні, то повертаємо на доопрацювання. І прошу профільного міністра і всю команду плідно попрацювати з тим, щоби врешті-решт був консенсус в цьому залі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Він "Опозиційного блоку" Ігор Шурма, від трибуни. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Я звертаюся до коаліції. Ви є "Європейська Україна", ви що кнопкодавите там на гальорці? Я звертаюсь до громадян України, ті, хто обіцяли боротися з кнопокдавством. Звертаюсь до головуючого, там кнопкодавлять. Звертаюся до Супрун, вам треба такий законопроект, його кнопкодавлять? Та це ж буде ганьба! Ви говорите, реформа раз в п'ятдесят років. Ви через коліно всіх заставляєте проголосувати. І саме гірше, ви позбавляєте конституційного права громадян на безоплатну медичну допомогу, це ви на сьогоднішній день намагаєтеся запровадити. Тому я вам ще раз скажу, дивіться, ідіть туди і дивіться, як фальшують голосування. Це такі стандарти європейські ви запроваджуєте. Дякую. Від… Я дам усім, колеги, не турбуйтесь. Будь ласка, по величині фракції, щоб я тільки не сплутав послідовність. Хоча, зрештою не суттєво, напевно, так? Давайте, Олег Ляшко, потім Сергій Соболєв, потім Олег Березюк, потім Сергій Мельничук. Добре? Нормально. Так, будь ласка. Олег Ляшко. Шановні колеги, кожен, хто зараз голосує за цей документ, ви позбавляєте мільйони українців пенсіонерів, дітей, вагітних жінок, всі категорії українців ви позбавляєте права отримувати медичну допомогу. У вас є гроші, щоб лікуватися поза кордонах, – в українців в більшості грошей немає. Перед тим, як ви пропонуєте українцям платну медицину, дайте їм роботу і зарплату, щоб чим було заплатити за цю платну медицину. Тому фракція Радикальної партії не підтримує законопроект, який забирає можливість в українців лікуватись. В 15 році чотириста з чимось тисяч людей померло – перше місце в світі – внаслідок того, що не було чим заплатити за таблетку, за ліки. Ви хочете, щоб в результаті ваш реформ помирали мільйони. Хай у вас рука відсохне, коли ви за це голосуєте! Будь ласка, Сергій Соболєв, одна хвилина. 12:30:54 СОБОЛЄВ С.В. Соболєв, "Батьківщина". Шановні колеги, давайте заспокоїмось. Я вважаю, що зараз в залі борються дві концепції. Одним треба імітація реформ, коли вводиться оплата за послуги, які не будуть оплачуватись і всі це чудово розуміють. Коли тепер буде створена замість побутової корупції, яка сьогодні процвітає в лікарнях, і коли несуть лікарям, медичним сестричкам хабарі, буде процвітати державна корупція. Я думаю, це не той шлях, який ви зараз пробуєте обрати. Саме тому наша фракція так само, як і профільний комітет, пропонують розглянути негайно законопроект про введення обов'язкового державного медичного страхування. Це єдиний вихід, по якому пішли всі європейські країни і країні інші, які розвивали свою медицину. Тому наша пропозиція, на доопрацювання. І повертати сюди, в зал, страхову державну медицину. Дякую. Від "Самопомочі" Олег Березюк, будь ласка. І, колеги, через дві хвилини будемо голосувати. Тому прошу всіх заходити в зал. 12:32:09 Олігархічна інституційна держава позбавила українця медичного забезпечення протягом останніх 15 років. Немає медичної послуги, яка була б достойна. Більше того, українець сам платить за цю недосконалу послугу. І це правда людська. Вона не тільки зруйнувала цю послугу і забрала від людини. Вона сьогодні, ця олігархічна держава, тими, хто не голосує за цей закон, забирає навіть надію на появу медичної послуги за державний кошт чи за власний кошт. Це не реформа. Це перший крок до встановлення тої самої страхової державної системи. Без цього закону і впровадження цих правил не можлива державна страхова медицина в Україні. Або ви – невігласи, або ви – слуги деспотичної олігархічної держави.

Основне наше надбання – це здоров'я української нації. Ми за ним повинні слідкувати. Я не буду ховатися по популістичними гаслами, як роблять політичні сили, я хочу трішечки сухої статистики. Зроблена державна агенція, яка… за кордоном по закупівлі ліків, так от з перечислених 94 відсотків за ліки поступило тільки 17 на вчорашній день відсотків. Де кошти!? А цими законопроектами, які зараз намагаються протягнути, всі захищені статті анульовуються, і ці кошти будуть передані так же само якійсь агенція, які також будуть красти. Ту явно пахне якимось сміттям, які підтримують Потрібно зробити комісію, яка буде розглядати на Комітеті охорони здоров'я, він має профільним. І там прийняти загальний… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Віктор Пинзеник, одна хвилина. Шановні колеги, я мав розмову в кулуарах з колегами і у мене є відчуття, що не всі до кінця розуміють філософію того рішення, яке ми хочемо прийняти. Мова абсолютно не йде про відмову від бюджетного фінансування медицини, мова йде абсолютно про інше – зміну філософії фінансування медицини. Я взяв у руки пляшку. Ви йдете в магазин, вас не просять заплатити спочатку за короб, потім за пляшку, а потім прийдеш, наллємо тобі води. Ви купуєте готовий кінцевий продукт. Логіка цього закону полягає в наступному: ми припиняємо фінансувати процес, короб, пляшку, воду і так далі, ми переходимо, пробуємо перейти на оплату кінцевого продукту. Це те, Це те, що створює стимули для саморозвитку. Система вмирає, вона не має жодних стимулів, якби лікар не працював, якби не лікував, ми даємо можливість зробити перший крок для вибору пацієнтами закладів для лікування. Я не хочу сказати, що все в цьому законопроекті в порядку… І я б не радив спішити з другим читанням. Але те, що філософія цього закону є правильна, колеги, ми повинні підтримати в першому читанні, не спішити з другим читанням і, насправді, це є не медичний проект, ми говоримо про протоколи лікування, про стандарти, ми говоримо про фінансування. І це проблему має розглядати або бюджетний, або аналогічний фінансовий комітет. Я прошу колег підтримати в першому читанні проект закону. Дякую. Колеги, і в обговоренні заключний виступ Ірини Геращенко і переходимо до голосування. Прошу усіх запросити в зал, прошу усіх зайняти робочі місця. Будь ласка, пані Ірина. колеги, в нашому сесійному залі не так багато є аксакалів і корифеїв, до яких варто прислухатися, і це є саме Віктор Пинзеник. Давайте прислухаємося, будь ласка. І я би хотіла, що дійсно абсолютно праві ті, хто говорить, що зараз борються дві концепції. Перша. Залишити все як є, коли в нас пригнічений лікар своєю малою зарплатою, і кожен українець, який не має права на послугу. І друге. Розпочати зміни. І це жахливо, коли в залі борються дві концепції, але ще жахливіше, коли тут борються особистості. Я хочу особисто звернутися до лікарів Майдану. Не може бути такого, щоб зараз ви ставили особисте вище ніж державне. Цього не може бути. Ми на Майдані обіцяли права змін і не може такого бути, що ви зараз тільки голосуєте проти, бо не ваше прізвище там стоїть першим. Шановні, давайте дамо зараз старт медичній реформі, і ми допрацюємо… Допрацюємо разом цей законопроект до другого читання, враховуючи всі позитивні позиції і профільного комітету, і міністра, першого міністра Майдану. Але, знаєте, залишати все, як є, це і є зрада Майдану. Колеги, отже, я ще раз поставлю пропозицію повернутись до 6327. Нам не вистачало двох голосів і на пропозицію голів фракцій, яка прозвучала під час обговорення, я ще раз її поставлю на голосування. найгірше – не приймати рішень. Коли ми говоримо про реформи, найгірше – це закостеніти стару систему і нічого не змінювати. Я глибоко переконаний, наш український парламент, який провів реформи в багатьох сферах суспільного життя, і в цьому питанні має дати своє рішення. Прошу усіх приготуватись до голосування. І я ставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування, де будуть пропозиції і Шипка, і Денісової, тобто і групи "Відродження", щоб повернутись до цього голосування 6327: проекту Закону про надання медичних послуг та лікарських засобів. Колеги, давайте підтримаємо, це за основу лишень. Прошу проголосувати за повернення, прошу усіх підтримати, колеги, голосуємо, прошу підтримати, голосуємо, колеги. Прошу проголосувати, прошу підтримати, голосуємо, колеги. За-230 Рішення прийнято. І я ставлю проект Закону 6327 з поправками…

І ставлю на голосування проект Закону про державні фінансові гарантії (6327) з поправками, які озвучила Денісова, з поправками, які озвучив Андрій Шипко, за основу, колеги, лишень за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги, голосуємо. Прошу підтримати, голосуємо, колеги. Євген, голосуємо! Прошу підтримати. За-227 Рішення прийнято. Закон прийнято.

я дав доручення вилучити картку Вітка, як і обіцяв. Ми переходимо до наступного питання проекту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (2329 і 2329-1). Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою, прошу підтримати, підтримати скорочену процедуру. За-151 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді заступника міністра охорони здоров'я Супрун Уляну Надію.

Тепер переходимо на другий законопроект, це 6329, це є зміни до Бюджетного кодексу. Нам потрібно ось ці зміни, щоб ми могли перейти на оплату послуг замість на оплату ліжко-місць, щоб ми могли надати нашим громадянам змогу, щоб вони могли отримувати якісні медичні послуги, і ми можемо оплачувати ті послуги на рівні державного казначейства через Національну службу здоров'я. Так само, як ми говорили з першим законопроектом, це дозволить нам, щоб наші громадяни, наші пацієнти отримували якісні медичні послуги через фінансові гарантії держави. Ми міняємо Бюджетний кодекс лише, щоб запевнити оплату тих медичних послуг. Хочу подякувати вже народним депутатам за перше голосування. Цей законопроект є потрібний, щоб завершити працю над першим законопроектом. Ми будемо приступати до опрацювання 6327 між першим і другим читанням, будемо співпрацювати з комітетами і далі будемо працювати разом з Верховною Радою, щоб ми могли медичній реформі надати старт. Бо як говорили інші депутати, це лише є старт, це є початок тих змін, і завжди перший крок на новій дорозі, на новому шляху є найважчий. Хочу вам подякувати, що цей перший крок сьогодні був зроблений. Є перше читання, доопрацьовуємо, і з тими зауваженнями і йдемо вперед. Знаєте, я зараз хочу вам сказати, що я пишаюся тим, що ви – парламент України вирішили, щоб розглядати цю проблему, щоб розглядати медичну реформу і взяли цей перший крок. Це є причина, чому у нас є парламентська держава, щоб ви могли нам надавати ті поради, а ми як виконавча влада будемо імплементувати закон, коли він буде прийнятий. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. До доповіді запрошується народний депутат України Мусій Олег Степанович. Будь ласка.

Ви зрадили Майдан сьогодні, проголосувавши за знищення народу України. А я принципово завжди відстоював цю позицію. Ви всілися у владні крісла для того, щоб мати преференції по дерибану грошей. Ось, до чого призвів вас Майдан. Це – сором. Ви не маєте морального права мені як людині, яка врятувала тисячі життів на Майдані, закидати щодо медичної реформи не маєте. Бо ви – зрадники саме. І зрадили зараз шляхом маніпуляцій, шляхом кнопкодавства. Ви протягуєте знищення 20 мільйонів населення України. А тепер щодо самого суті законопроекту. Шановні народні депутати! Зміни до Бюджетного кодексу, які пропонує уряд , передбачають протилежне, що сповідує Прем'єр-міністр. Прем'єр-міністр сповідує децентралізацію. Він навіть вів поняття "медичної субвенції на місця". Що пропонують зміни до Бюджетного кодексу? Повну централізацію. Шановні народні депутати мажоритарники! У вас в ваших округів, у ваших лікарнях забирають ті гроші, які дали два роки тому. І тепер ви не зможете розпоряджатися, і ваші лікарні завдяки оцій псевдодецентралізації, якщо ви проголосуєте за цей закон, будуть позбавлені фінансування. Це буде сидіти в центрі чиновник один під Кабміном, і вирішувати: тому дам, а тому не дам. Тому альтернативний законопроект передбачає залишення медичної субвенції, залишення децентралізаціі, що було би абсолютно правильним – дати можливість місцевим громадам бути долученим до фінансування охорони здоров'я. Я вас закликаю категорично не голосувати за урядовий законопроект, а підтримати, безумовно, альтернативний. Дякую ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, зараз, будь ласка, слово для співдоповіді надається голові підкомітету з питань бюджету Костянтину Іщейкіну. Просимо. Він передає слово… передає слово… народному депутату Мельнику. Я дуже перепрошую. Будь ласка. Шановний Андрій Володимирович, шановні народні депутати, запрошені! Комітет з питань бюджету на своєму засіданні розглянув законопроекти про внесення змін до Бюджетного кодексу, урядовий, 6329, та альтернативний 6329-1, що передбачають новий порядок фінансового забезпечення закладів, заходів і програм у сфері охорони здоров'я та змінюють відповідальність за здійснення таких видатків між Державним і місцевими бюджетами. Обидва законопроекти змінюють, як уже багато було наголошено при розгляді базового законопроекту, порядок фінансування медичних послуг. В чому суть Дякую. з 1 січня 2020 року ми повністю переходимо від медичної субвенції на фінансування тарифу покриття, при цьому держава повністю гарантує оплату ургентної допомоги, первинної допомоги і паліативної допомоги. В чому суть альтернативного законопроекту? Альтернативний законопроект пропонує повністю передати фінансування первинної, вторинної, третинної і паліативної на державний бюджет, тобто повернутись у минуле. Які основні питання були під час розгляду на комітеті. Перше – це прогнозні обсяги видатків на виконання закону. Це те, про що було сказано, що тариф покриття – він має бути не похідним до визначення і фінансування медичних послуг, а на підставі тарифу покриття як стандарту медичної допомоги має визначатись обсяг ресурсу, який буде направлений на медичну галузь, тому що успіх реформи залежить від ресурсу, який буде направлений… ГЕРАЩЕНКО І.В. Дайте одну хвилину завершити, будь ласка. МЕЛЬНИК С.І. Наступне питання – це методологія визначення як тарифу покриття, так і тарифу співфінансування. При цьому я хотів би зазначити, що нам на цей перехідний період, до 2020 року, необхідно передбачити можливість співфінансування тарифу, співоплати за рахунок місцевих програм соціального захисту малозабезпеченого населення, в тому числі пенсіонерів. Тому що ми знаємо, що найбільш вартісною є допомога – це діти до 5 років і старші люди, в основному це пенсіонери. Наступне – це створення спеціального органу влади та його функцій, тобто поєднання тут як казначейства, так і функцій Міністерства охорони здоров'я. В результаті члени комітету дійшли згоди, що урядовий законопроект потребує подальшого доопрацювання до другого читання залежно від прийнятих рішень Верховною Радою щодо базового законопроекту.

Олег Ляшко, Радикальна партія. Я хочу, цей виступ щоб був зафіксований для історії, для українських громадян. Благими намірами услана дорога до аду. Сьогодні нам в парламенті розказують про те, як треба медична реформа. Але при цьому в антиконституційний спосіб голосують за цей документ. Якщо цей документ так потрібний, у мене запитання до Голови парламенту і до депутатів: чому ви порушуєте закон. Чому ви топчетесь по Конституції, голосуючи за цей документ? 227 народних депутатів, а точніше, їхніх карток проголосували за цей судьбоносний для українських громадян закон. Голосувала карточка народного депутата Гіршфельда, якого не було в залі. Голосувала карточка народного депутата Микитася, якого не було в залі. І голосувала карточка народного депутата Вітка, якого не було в залі, зараз його привели. Але технічно дуже легко установити, що під час голосування карточка Вітка була в секторі групи "Відродження" і голосувала там, а не на місці, де сидить "тушка" Вітко. Ітого: 227 мінус три картки відсутніх народних депутатів – 224. Ми звернулися, назвали прізвища депутатів, яких не було, картки яких голосували. Ми звернулися до Голови парламенту з вимогою поставити на переголосування, як це передбачено Регламентом. Шановний Андрій Парубій відмовився це зробити. Я вимагаю від вас, перше, переголосувати цей закон, адже реально люди за нього не голосували. Друге. Я ще раз звертаюся і до депутатів, і до Голови парламенту. Ті закони, які ви зараз голосуєте, вони позбавляють українських людей, у першу чергу людей з села, можливості отримувати медичну допомогу. Ваші закони як і медична реформа, як і пенсійна реформа, як і земельна реформа так звані прирікають Україну на рабство, на вічну бідність, на сировинний придаток до сильних світу цього. Наша політика інша – роботу й зарплату… Дякую. Поскільки було до мене звернення, я хочу відповісти. В той момент, коли було звернення до мене, я сказав вилучити картку Вітка… Я дам репліку. Після чого він підійшов і сказав: "Чому моя картка вилучена?" Я хочу наголосити, коли є факти, подавайте заяви, і будемо на них реагувати. Будь ласка, Івченко, "Батьківщина".

а потім голосують картками невідомих людей невідомо хто. Потім у нас тут один, одна людина виступає від БПП, яка виграла в абсолютно корупційний спосіб 205 округ, так такого рівня корупції не було на жодних виборах. І він розказує, що цей закон не корупційний. Виглядає це все досить так сюрреалістично, знаєте. Найбільший корупціонер цього парламенту розказує про некорупційність цього закону. Потім фракція, яку я щиро поважаю, і яка завжди вимагає дотримання Регламенту, тут починає вимагати по десять раз ставити це питання на переголосування. Люди, ви визначтеся, ви з мудрими чи ви з красивими. Чи ви за постійне дотримання Регламенту, чи будемо по десять раз переголосовувати кожен раз. І тоді, і тоді, коли Андрій Парубій буде в черговий раз ставити по десять раз питання на переголосування, тоді не треба так возмущатись сильно. Тому стандарти повинні бути однакові. Це по-перше. А що стосується суті. Суть насправді дуже проста: сьогодні повністю цими двома законами дискредитується страхова медицина. Що б нам не розказувати про концепцію, цей закон було протягнуто парламент шахрайським способом. Замість профільного комітету передали в комітет непрофільний, що теж є хворобою цього парламенту. Протягли його в зал, знаючи, що в профільному комітеті нема підтримки, тому що є реальна дискусія. Тому що треба говорити, тому що треба чути, тому що треба тому що треба говорити, в першу чергу, про українських громадян, а не про власні корупційні інтереси. І в мене ще одне просте питання, яке напряму не відноситься до закону. Пані міністр, пані міністр, коли здасте американський паспорт, коли станете громадянкою України?! України?! Тут людей позбавляють мандату за те, що вони мають два громадянства, і це правильно. Юрій Соловей, 89 виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. Шановні колеги! Мені, на жаль, дуже прикро, що дуже мало колег в цьому залі читають закони і реально розбираються в них. Ніхто ж не спорить з тим, що реформа медицини потрібна. Але будь-які реформи, які ми здійснюємо, повинні не погіршувати, а покращувати якість життя наших громадян. Ми повинні чітко розуміти, що у нас є три ланки медицини. Є первинна, це фельдшерсько-акушерські пункти, амбулаторії, поліклініки. Є вторинна, це районні лікарні. І третинна, це обласні заклади. Так от, шановні колеги, у нас велика доля захворюваності і смертності якраз через те, що первинна ланка медицини через хронічне і системне недофінансування була поставлена на межу виживання. Що пропонується цими законами? Цими законами пропонується по суті "добити" первинну ланку медицини. На прикладі Білоберізької ОТГ, сьогодні вона отримує медичну субвенцію. І це була одна з мотивацій, чому створювались об'єднані територіальні громади. Прийняттям цих законів ми пропонуємо забрати цю медичну субвенцію на центральний виконавчої влади. Чим по суті "вбити" не тільки процес децентралізації, але й по суті "вбити" мотивацію в об'єднаних територіальних громад розвивати медичну послугу і надавати більш якісну. І тому, якщо ми хочемо розвивати медицину, то наш пріоритет повинен полягати в первинній первинній ланці медицини. І ми повинні не просто зменшити, ми повинні збільшити фінансування об'єднаних територіальних громад через механізм субвенцій. Щоб об'єднані територіальні громади самі вирішували, які підвищувати на місці якість медичної послуги. От, в такому випадку це буде реформа А те, що сьогодні пропонується, це пропонується нищення сільської медицини, що в кінцевому результаті принесе до знищення сільського населення. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. "Опозиційний блок", Долженков Олександр Валерійович. 12:57:32 ДОЛЖЕНКОВ О.В. Прошу передати слово Ігорю Шурмі. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Передусім я хотів би сказати про грубі порушення регламенту. Андрій Володимирович, можете взяти право на репліку. Я вам мушу сказати, що у вас не тільки недовіра до депутатів, у вас ще й погано з арифметикою. 227 голосів мінус карточка Вітка, скільки буде? Двох немає. Проста задачка – 225. Все одно голосів нема. Що вам ще потрібно для того, щоб ви поставили на переголосування? І ви закликаєте нас до європейських стандартів, європейського парламентаризму. Скільки разів ви у залі користувалися одним сигналом, що неправильно голосують і переголосовували. Вам називають конкретні прізвища, при чому вже люди політичні опоненти один до одного говорять про ті зловживання, і ви далі вперто продовжуєте настоювати на тих результатах голосування, які є сфальшовані. А тепер до пані Супрун. Пані Супрун, я хочу вас запитати, ви там у своїй доповіді, що на Всесвітній організації охорони здоров'я на Асамблеї, що тут говорили: покінчимо з комуняцьким минулим. Так я вам скажу: якщо б при комуністах відбулося таке голосування, яким ви зацікавлені, задереговані і сильно плескали, ви б вже давним-давно висіли на гиляці. Розумієте, то добре подумайте, що вам треба ліквідовувати, оті стандарти, які ви заводити сюди у зал насильної реформи, якої навіть і не видно, це означає, що ви не дієте в інтересах українського народу, а ви робите все на знищення. Тому що прекрасно знаєте, що відсутність лікарів на первинній ланки в сільській місцевості від того вашого фінансування нічого не виграють і за 210 гривень, які видаються на одну людини, ви нічого не вилікуєте. А на сьогоднішній на сьогоднішній день фінансування додаткового не буде. Тому так, як ви починаєте, ви заслуговуєте на те, щоб вас негайно внесли, вашу кандидатуру на затвердження міністра. Ми готові… Пане Ігорю, оскільки було звернення до мене, вам просто повідомлю. Під час обговорення до мене підійшли і наголосили, що депутата немає в залі. Я дав доручення в нього вилучити карточку. Він до мене підійшов і питається: чому ви дали доручення вилучити мою карточку? Тому, пане Ігорю, згаданий вами Вітко є в залі і буде мати репліку. І буде мати репліку. Від, зараз, від "Народного фронту"… Я всім дам, я всім дам. Зараз від "Самопомочі"

і закликає кожного депутата віддавати голос. Кожен такий факт має розслідуватися. Ми ніколи не голосували один за одного і категорично проти, щоб добрі речі робилися поганими кроками. Друге. Сьогоднішня система охорони здоров'я дуже хвора. Вона побудована так, щоб самі лікарі були зацікавлені в пацієнтах, які ніколи не одужають. Фінансується не здоров'я пацієнтів, фінансується кількість ліжок. Будь-який головний лікар думає про те, щоб цю кількість ліжок скоротили, не скоротили. Він переживає не за те, щоб людина була здорова, а переживає за те, щоб людина ніколи не одужувала. Так побудована державна система фінансування медицини. Дуже добра ідея, яка сьогодні пропонується. Фінансуватися має лікар, фінансуватися має послуга, фінансуватися має здоров'я пацієнта. Той лікар, до якого йдуть лікуватися… 30 секунд, будь ласка. СОБОЛЄВ Є.В. Фракція однозначно підтримує цей законопроект, буде голосувати особисто кожен народний депутат. Колеги, в нас зараз дві хвилини, два виступи. І тому я прошу народних депутатів зайти в зал і приготуватись до прийняття рішення. Прошу секретаріат Верховної Ради України і голів фракцій запросити депутатів в зал, через кілька хвилин ми будемо вже приймати рішення по другому закону, який фактично є суміжний до цього.

Андрій Володимирович. Я хотів сказати, що вчора читав дуже уважно соціологію по багатьох питаннях, і, на жаль, довіра до парламенту сьогодні на рівні двох-трьох Тобто зі ста українців лише двоє-троє довіряють цьому парламенту. Я хочу сказати, що минуле голосування це і є прикладом чому нам не довіряють, про що ми говорили. Покажіть, що таке медична реформа. Сьогодні навколо реформи є дуже багато питань. Люди не можуть дозволити собі лікуватися, і треба їм пояснити, що реформа їм дасть. Ми говоримо, що є проблеми, давайте попрацюємо. Нехай презентують, що буде після цього. Ні, ви через коліно ламаєте парламент, порушуєте Регламент. І в мене є одне питання до пана Соболєва, який тільки що виступав. Чи ви підтримуєте переголосування, якщо вам журналісти покажуть, що були неперсональне голосування чи ні? Тому давайте кожен дивіться за тим, що відбувається в залі, і не будемо порушувати Регламент. Дякую. Дякую. Зараз заключний виступ, Павло Унгурян від "Народного фронту". А від БПП, перепрошую. І буде репліка Вітку. Також, так, буде репліка Вітку. Будь ласка, Павло Унгурян. Дякую. Шановні колеги, зараз ми розглядаємо внесення змін до Бюджетного кодексу, декілька разів ми обговорювали на бюджетному комітеті, а також сьогодні вранці ми розглядали в режимі засідання фракції. Зрозуміло, що будь-яка реформа – це надзвичайно болючий процес. Ми хотіли би звернути увагу на наступне щодо державного гарантованого пакету. Дуже важливо до другого читання максимально деталізувати державний гарантований пакет, щоби він був викладений не лише в режимі тезовому, а максимально деталізованому інформативному пакеті це було доведено до громадян України. Наступне дуже важливе питання – це пояснити щодо збереження принципів децентралізації, оскільки ця реформа вже запрацювала і в тому числі в режимі фінансової децентралізації. Тому до другого читання дуже важливо підготувати, щоби у громадян України як щодо і гарантованого державного пакету, так і децентралізації… Колеги, зараз репліка Вітку, було згадано його прізвище. Вітко, одна хвилина. Так, колеги, від БПП хіба не було виступу? Будь ласка, Олег Барна. Друзі, медична реформа – це те, що ми мали зробити дуже давно всі і, поряд з тим, зараз, коли ми дивимося на діяльність певних органів виконавчої влади, все більше переконуємося, що нам потрібно відірвати медичні кошти, кошти, які призначені на лікування людей, від впливу на них адмінресурсу місцевих чиновників, чи то сільських, чи то селищних голів. кошти, які повинні регулювати відносини, здоров'я між лікарем і пацієнтом. Тому я звертаюся, не помиляється той, хто ніколи нічого не робить. Але найбільшим злочином, який зараз є і може бути в Україні, це нічого не робити. Є зауваження, є недоліки, є пропозиції, які ми обов'язково втілимо в другому читанні. Опрацювати потрібно, але реформа повинна стартувати. Підтримайте законопроект. Дякую. Колеги, ми переходимо до голосування, але просто, я бачу, розійшлися депутати. Я прошу запросити депутатів в зал і голів фракцій, і секретаріат Верховної Ради України. Перепрошую, ще Мельник Сергій Іванович від комітету. Будь ласка, включіть мікрофон Мельник Сергій Іванович. І прошу заходити в зал, приготуватися до голосування. Шановні колеги, за результатами обговорення, бюджетний комітет пропонує наступне рішення. Рекомендувати Верховній Раді, за результатами розгляду, у першому читанні законопроекти 6329 та альтернативного 6329-1, прийняти за основу законопроект 6329, доручивши Комітету з питань бюджету підготувати зазначений законопроект до другого читання та подати його на розгляд Верховної Ради після прийняття в цілому базового законопроекту 6327.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 щоб зупинити будь-які прояви не персонального голосування, які ви бачите. Зараз ми переходимо до проекту закону, і я поставлю спочатку базовий, потім – альтернативний. Я ставлю спочатку базовий, а потім – альтернативний. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (№ 6329) за пропозицією комітету за основу, з урахуванням позицій комітету. Прошу підтримати, прошу проголосувати і прошу голосувати тільки персонально. Будь ласка, голосуємо.

За-163 Рішення не прийнято. Наступний я ставлю на голосування альтернативний законопроект 6329-1: проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України. Хто підтримує альтернативний, прошу проголосувати за основу, теж за основу. Голосуємо.

За-48 Рішення не прийнято. Колеги, давайте ми проголосуємо хоча б повернення у комітет на доопрацювання. Давайте об'єднаємося навколо цієї пропозиції. Давайте я почекаю хвилину, давайте закличте людей, я почекаю хвилину. Я прошу зараз міністру дві хвилини. Будь ласка, Уляна Супрун. По даному закону як нам діяти, поясніть, немає голосів ні за один, ні за другий, яка буде рекомендація від міністерства. Будь ласка, Уляна Супрун. Дякую, народним депутатам за підтримку законопроекту 6327, починаємо старт і з зміни системи охорони здоров'я. Будемо доопрацьовувати із профільним комітетом всі зауваження зараз, які були надані, щоб ми могли доопрацювати. щодо 6329, це технічний законопроект, це зміни до Бюджетного кодексу, які потрібні, щоб ми могли оплачувати медичні послуги по-іншому. Сподіваємося, що зможемо тоді це доопрацювати. І будемо голосувати, переподамо, щоби проголосувати цей технічний законопроект, який надасть нам змогу, щоби втілити перший 6327, який є основний законопроект. Знаєте, я думаю, сьогодні ми повинні бути… пишатися тим, що ми могли взяти цей перший крок щодо реформи системи охорони здоров'я. Я думаю, що український народ, ті, які чекають від нас ті реформи, ті, які чекають, щоби покращити їхнє життя, побачать зміни в наступних місяцях і в наступних роках щодо покращання їхнього життя, їхнього здоров'я. Будемо працювати разом з народними депутатами, разом із комітетами. Вже запрошували нас, щоби ми представляли детально на фракціях, на політичних радах, щоб ми доопрацювали законопроект і також передали цю інформацію для всіх наших громадян, щоб вони розуміли, як воно буде мінятися. 6329, зміни до Бюджетного кодексу, це технічний законопроект, і ми будемо працювати із бюджетним комітетом, щоб ми могли переподати цей законопроект, і голосуємо за нього в основному, коли буде час на голосування. Дякую. Дякую, колеги. Я дав хвилину для того, щоб зібратися. В нас немає голосів ні за базовий, ні за альтернативний. Давайте, колеги, обміняємося думками, щоб ми розуміли, як діяти. Голови фракцій, прошу вас дати рекомендації, як нас діяти, бо він буде просто зараз відхилений при такій дисципліні депутатів у залі. Будь ласка, Сергій Березенко, БПП, одна хвилина.

нічого не змінює, він тільки коригує питання Бюджетного кодексу. Якщо ми його завалимо, не буде ніякого змісту, тому що робота по 6327 вже почалася. Тому якщо немає голосів у залі, давайте хоча б спільно проголосуємо чи відправимо на доопрацювання в комітет, чи проголосуємо проголосуємо його на… відправимо суб'єкту подання, щоб він переподав. Цей законопроект вміщує в себе… тільки на трьох сторінках. Тому ніяких принципових зауважень, щоб об'єднати зал і проголосувати, наприклад "відправимо Дякую. Ви скажіть, а чи може бути підтримка направити в комітет? Направити в комітет, чи може бути підтримка в залі? Давайте проголосуємо зараз пропозицію: в комітет на доопрацювання. (Шум у залі) Я дам всім, я питаюся в залі. дам всім, колеги, всім дам, я тільки по послідовності. "Народний фронт"… Добре, поки Максим… Виступаєте чи ні в обговоренні цього питання? Добре. Тоді Ігор Шурма, будь ласка, одна хвилина. Ігор Шурма. Шановні колеги, я вам мушу сказати одну річ. Ось голосування за цей супутній законопроект показало, що медична реформа нікому не потрібна, принаймні тим 227 чоловік, які сфальшували з головуючим разом це голосування. Воно не потрібно – вони пішли з залу. Це означає, що їм наплювати на здоров'я людей. А я вам більше скажу: а це означає, що тимчасово виконуюча обов'язки міністра взагалі не роз'яснювала сутність медреформи. Вони ж не пояснили, що це суміжні законопроекти. І вона, знаючи, що є фальшування в залі, зафіксоване, вона дякує депутатам. Ви дякуєте за фальшування, ви не ті стандарти в український парламент вносите, пані Супрун. Я вам скажу, ви сьогодні дуже гарно себе засвітили. "Опозиційний блок" очікує на вашу кандидатуру в залі на затвердження міністра. Ми дуже охоче з вами поспілкуємося. А подивимося, які фракції вас підтримують. Дякую. Дякую. "Народний фронт". Потім… Колеги, я скажу послідовність, щоб ви орієнтувались. "Народний фронт", потім Радикальна партія, потім "Батьківщина", потім "Самопоміч". Домовились, так? Будь ласка, "Народний фронт", одна хвилина. 13:14:57 всі ми знаємо, що це суміжні закони, що їх треба голосувати. Впевнений, що 227 голосів, які дали старт реформі охорони здоров'я в країні, це 227 за те, щоби врешті-решт наша медицина змінилася на краще. А оті, хто довів її до ручки своїми експериментами в 11-12-му роках, зараз тут нам розказують, що ми щось не зробили, сфальшували. Та як ви розграбували цю країну, то треба ще совість мати. Ви би нам розказували про фальшування? Не було фальшувань! Була робота, і є відповідальність. Треба брати на себе відповідальність за реформування країни, яку ви довели до ручки. Тому, шановні колеги, якщо зараз набереться достатня кількість голосів, впевнений, що треба голосувати за повернення суб'єктові законодавчої ініціативи доопрацювати, і вже на наступному пленарному тижні дати черговий поштовх реформі охорони здоров'я. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Івченко, так? Я перепрошую… Нічого страшного. Івченко від "Батьківщини". Потім Ляшко. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Андрій Володимирович, ви сьогодні бачите, що в залі є консенсус. Всі розуміють, що реформа медична потрібна. Кожен надає пропозиції. Медичний комітет хоче допрацювати і зробити комплексний проект. Ви за будь-що через кнопкодавів продавлюєте сьогодні голосування. Ви дестабілізуєте сьогодні день голосування. Ми як "Батьківщина" не будемо тепер брати участь у голосуванні, поки ви не поставите на переголосування. Якщо є консенсус фракцій за проведення реформи, давайте, покажіть голоси. Якщо ні, давайте допрацюємо. Ми готові, ми приймали участь, безпосередньо, в робочій групі, ви знаєте, і ми підтримуємо сьогодні медичний комітет, який хоче врахувати всі пропозиції. А чому ви сьогодні так прагнете протягнути? Можливо, всі наполягають на розподілі того бюджету 80 мільярдів гривень? Колеги, давайте проведемо реформу не так, як ми провели реформу поліції чи інших там правоохоронних органів, Не так, як ми проводимо реформу судів. Давайте комплексно підійдем. Сьогодні у всіх, повірте, є бажання реформувати систему охорони здоров'я. Але забезпечити так, щоб ті люди, які не мають можливості заплатити, вони мали доступ до медичних послуг. Ми не будемо приймати участь,

Олег Ляшко. Як треба не любити українців, щоб так їх обманювати. Реформа медична, яка стосується життя, здоров'я кожної людини, яка живе в Україні, ви розглядаєте за скороченою процедурою. Реформа медична, від якої залежить життя від малолітніх дітей до людей старшого віку, ви голосуєте всупереч Конституції і кнопкодавите. Ви це робите в гірших традиціях Януковича, проти якого ви всі боролися, і сьогодні щоразу його згадуєте всує. Медична реформа, пенсійна реформа, земельна реформа, – це має бути предметом суспільного компромісу. Ці реформи мають об'єднувати людей. Ви не можете ламати через коліно одну частину суспільства, тому що вам треба отримати, виконати меморандум з МВФ і отримати ви забули на кого ви працюєте, ви забули, хто вас сюди делегував, для кого ви робите реформи. Точно не для українців. Колеги, зараз буде заключний виступ від "Самопомочі", після того переходимо до голосування. Я достатньо дав часу, щоб могли запросити депутатів в зал, колеги. Через хвилину відбудеться голосування, прошу всіх прибути на робочі місця. Від "Самопомочі" Олег Березюк, так? Медична реформа в Україні ще не починалася. І цей законопроект – це підготовчий законопроект до початку змін у медичній реформі. Цей законопроект чи вже тепер закон, в першому читанні прийнятий, він забирає гроші від олігархічно залежного чиновника, який 1 січня кожного року бере ці гроші і не дає людям, а вирішує, що з тим робити в залежності від того, хто кум, а хто не кум, і віддає ці гроші пацієнтові. І тепер пацієнт буде вибирати професійного вільного лікаря. І всі, хто проти цих законопроектів, це люди, які за олігархічне управління цією державою. Не забираймо надії у людей. Голосуймо за цей законопроект. Якщо він не пройде, в комітет доопрацьовувати і далі переносити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я поставив два рази пропозиції і базового, і альтернативного. Зараз я ставлю наступні пропозиції, які передбачені законодавством і регламентом. Отже, зараз я прошу всіх об'єднатись навколо пропозиції, щоб ми 6329 повернули в комітет на доопрацювання, на повторне перше читання. Це може бути компромісна пропозиція. Я прошу. Комітет є, який розглядає, друзі. Отже, перша. Я ставлю пропозицію на голосування. Направити до комітету для підготовки на повторне перше читання 6329 і 6329-1. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо.

Колеги, остання пропозиція – це повернути суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Давайте хоча б навколо цієї об'єднаємось пропозиції. Отже, колеги, я ставлю останню пропозицію. Це повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Я прошу всіх цю пропозицію підтримати. Вона дає нам можливість не втратити законопроект. В іншому випадку він буде відхилений. Я прошу об'єднатись і прошу проголосувати пропозицію, щоб проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (6329 і 6329-1) повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу голосувати тільки персонально. Голосуємо, колеги. За-206 Вибачте, це навіть не є 2-3 голоси. Я оголошую проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (6329 і 6329-1) відхиленим. І ми переходимо до наступного питання порядку денного. Це проект Закону про Конституційне провадження (№ 6427, 6427-1 і 6427-д (доопрацьований). І прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою, колеги. Прошу підтримати

Будь ласка, включіть мікрофон Руслану Князевичу, це правовий комітет, він нам поясніть, як діяти. Будь ласка, Руслан Князевич, 1 хвилина. 13:23:22 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Шановні колеги, справа в тім, що законопроект про Конституційне провадження, який стоїть першим, відкликаний автором, суб'єктом права законодавчої ініціативи, оскільки він долучився до авторства іншого законопроекту, депутатського. Тому зараз немає предмету розмови. І я просив би перший законопроект у зв'язку з цим взагалі не розглядати, а розглядати тільки відповідно депутатський законопроект. І в разі хтось хоче автор іншого, то хай він це робить. Тому перешкод для того, щоб це зробити, зараз немає. ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Руслане, питання було в інакшому. Я й справді отримав заяву від Алексєєва про зняття його законопроекту. У мене питання: чи в інших двох є більше 100 статей чи менше 100 статей?

Колеги, я прийняв рішення, що даний законопроект має розглядатися за повною процедурою. І ми переходимо до його розгляду. Єдине, я хочу повідомити… Пане Руслан, увага! Ми до другої… о другій я оголошу перерву, і ми аж після четвертої… Так.

Шановні колеги, зараз Голова Верховної Ради проводить коротку консультацію з головою профільного комітету, тому що один із авторів законопроектів, а ми маємо зараз 3 альтернативні законопроекти, зокрема, пан Алєксєєв попросив у зв'язку з тим, що він доєднався як співавтор до іншого законопроекту його, який йде перший зняти з розгляду. І зараз тому можна зробити заяву про те, що він просить зняти його з розгляду. І зараз тому проходить маленька консультація, і за хвилину ми переходимо до розгляду законопроекту. Дякую. Колеги, отже, я оголосив своє рішення, ми йдемо розгляд проекту Закону про Конституційне провадження за повною процедурою. І я запрошую до 6227, 6427-1, 6427-д. Не кричіть, будь ласка, на першого заступника, Сергій Власенко. Не розпалюйте міжфракційну ворожнечу. І, будь ласка, я запрошую до виступу народного депутата України Одарченка Юрія Віталійовича. Ви будете від трибуни чи з місця, Юрій Віталійович? А, трибуна заблокована. Немає варіантів. Будь ласка, Юрій Віталійович, з місця. Шановний Голова, ну, я хочу підкреслити на тому, що ви в черговий раз порушуєте Регламент. Пане Андрію, якщо автор законопроекту зняв свій законопроект з розгляду, ви не маєте права одноосібно цього робити. Подивіться в Регламент, ви мусите поставити на голосування і, якщо парламент підтримає зняття цього законопроекту з розгляду, то він тоді знімається. Ви зараз на себе перебираєте функції, які і приймаєте рішення, які мусить приймати парламент, а не особисто як Голова. Дуже прикро, що ми Закон про Конституційне провадження по суті з серйозних порушень по регламенту, і ви, не дивлячись от навіть оцю історію з голосуванням закону про медицину, ви продовжуєте ту ж саму практику. Це дуже прикро, пане Андрію. А тепер, що стосується закону. Шановні друзі, багато років в Україні були намагання зробити справедливе судочинство, зробити справедливі суди, але, на жаль, весь час в Україні виходить так, що кожна влада будує суди переможців. Суди, які можуть виконувати тільки ті рішення, які потрібно сьогодні Президенту, провладній більшості, обслуговують їх. І на це були дуже серйозні і погані приклади, коли декілька років тому уряд Януковича засуджував Юлію Тимошенко, коли вона виступила проти газової мафії і робила все, як Прем'єр-міністр, для того, щоб викинути посередника постачання газу на Україні "РосУкрЕнерго". Тоді мафія згуртувалася і замовні суди прийняли рішення, які і засудили Юлію Тимошенко. І діюча влада дуже раділа тому, що у них ручний суд, який буде вирішувати за допомогою Кірєєва ті питання, які їм надаються. Зараз повторюються подібні процеси, коли нинішня влада намагається побудувати суди переможців, які будуть судити не по закону, не по правилам, а по закону переможців. переможців. Переможених будуть засуджувати. І тому я хотів би, щоб всі депутати звернули на це увагу. І ми голосуючи за Закон про Конституційне провадження робили все, щоб цей суд був саме незаангажований, був не підпорядкований владі. Шановні друзі, що робиться в тому законопроекті, який пропонує влада? Вони намагаються підкупити суддів Верховного суду, поставивши їм базову заробітну плату в 180 тисяч гривень. Увага! Шановні телеглядачі і радіослухачі! Базова заробітна плата без для судді Конституційного суду встановлена законом, який подає комітет, становить 180 тисяч гривень. Інші доплати будуть близько 50-60 тисяч гривень. Пенсійне забезпечення, яке вони назвали сором'язливо "довічне утримання", воно буде становити 90 відсотків від заробітної плати. Сьогодні провладна більшість, Президент України роблять все, щоб таким чином за рахунок бюджетних коштів підкупити суддів Конституційного Суду, зробити так, щоб вони були залежні і приймали ті рішення, які потрібні. Це перший Другий аргумент. Конкурсна комісія, яка пропонується провладною більшістю, вона сьогодні не робить прозорою і чесною процедуру обрання суддів. Судді будуть обиратись упереджено, а значить, вони будуть залежні від влади, і це також уже погана історія для України, ми мусимо це враховувати. Шановні колеги, минуло більше ніж півроку з того моменту, як Конституційний Суд України мав відкрити свої двері для всіх наших громадян та надати можливість кожному українцю оскаржувати неконституційний закон. Так сталося, що в Україні Конституційний Суд ніколи не був справді незалежним органом, в абсолютній більшості випадків суд був підконтрольний чинній владі, приймаючи лише ті рішення, які погоджує Адміністрація Президента, навіть зараз Конституційний Суд продовжує цю практику, відмовляючись розглядати незручні справи. Розроблений мною законопроект передбачає наближення Конституційного Суду до людей, надання реальної можливості кожному, хто постраждав від неконституційних законів, добитися справедливості, а також створити передумови для створення справді незалежного суду, який би не підкорювався жодній гілці влади. Основний законопроект лише декларує проведення конкурсів на посади суддів. Насправді конкурсна комісія, вона підконтрольна владі і буде вносити лише рекомендаційний список, з якого Верховна Рад, Президент чи з'їзд суддів будуть обирати кандидатів. При цьому критерії проведення конкурсів не є чіткими, що дозволяє майже необмежені маніпуляції з їх результатами. Мною пропонується справді незалежні конкурсні комісії, які будуть відбирати кандидатів за критеріями фаховості. Ці конкурси будуть проводитися в прямому ефірі під пильним контролем громадськості, в результаті ж орган, який призначає суддів, буде обмежений у своєму виборі, оскільки призначати лише зможе виключно з числа переможців. Мною пропонується суттєва вимога щодо незалежності суддів, вони не матимуть права проводити приватні зустрічі з будь-яким високопосадовцем. Тобто більше ніколи Президент України, Прем'єр-міністр, керівник СБУ не зможе викликати суддів Конституційного Суду на, так званий, ковьор і давати вказівки. Також нами пропонується повна відкритість діяльності суду. Всі справи розглядатимуться виключно у відкритих судових засіданнях. Я не розумію опонентів, які прикриваються фразами про якісь там, начебто, систему квазісудів в Конституційному Суду і тому пропонують, щоб судові

так було завжди через досить вузький обсяг їх повноважень. Більше того, 90 відсотків часу визначається і витрачається на підготовку рішень. І тому витратити 30 хвилин на проведення слухань цілком можливо. Якщо взяти за приклад Верховний Суд США, який крім перевірки не конституційності законів, ще й розглядає касаційні скарги, то цей суд має 9 тисяч звернень на рік, лише 120 з них відповідають критеріям прийнятності, але по кожній з них проводяться слухання. З метою оптимізації роботи Конституційного Суду, нами пропонується створення двох сенатів, як це записано, не створення двох а будуть розглядати рішення палати. Ключовим елементом нашого проекту є процес розгляду Конституційних проваджень, чітко врегульоване не регламентом суду, а саме цим законом, за який ми пропонуємо вам проголосувати. Так само, як цивільний чи адміністративний процес: його учасники мають права і обов'язки, існує процедура відводу упереджених суддів, врегульований порядок надання пояснень та представлення доказів. Шановні колеги, створюючи систему упередженого відбору судів, систему залежності судів, зараз ми… ми переконані на те, що влада собі ставить абсолютно конкретні цілі від діяльності цих судів. у Конституційному Суді лежить подання деяких депутатів про зняття мораторію на продаж землі. На наше переконання, якщо буде проголосований запропонований чинною владою законопроект про Конституційне провадження, це відкриє абсолютно широкий шлюз для можливого продажу землі сільхозпризначення. Дуже зручно буде владі казати про те, що це не Верховна Рада, це не Президент ініціює процес продажу землі сільхозпризначення, а такий орган, як Конституційний Суд прийняв відповідне рішення. І тому я звертаюсь до колег, щоб вони дивились на прийняття цього законопроекту через можливі наслідки, а саме через відкриття шлюзів по продажу землі сільхозпризначення, по продажу матері-України,

Як вам відомо, неможливий розгляд законопроекту, якщо автор відмовляється його доповідати з трибуни. А в цьому законопроекті є тільки один автор Алєксєєв і є від нього заява, що він не буде його доповідати, бо він хоче брати участь доповіді іншого законопроекту, який є третім альтернативним. І тому я вас дуже прошу не говорити про порушення Регламенту там, де його немає. Ми діємо зараз по Регламенту. Тепер я надаю слово автору альтернативного законопроекту 6427-д, це є народний депутат Руслан Князевич. І, до речі, до цього законопроекту долучився і Сергій Алєксєєв. Будь ласка, прошв вас, пане Руслан, до вашої доповіді. Дякую, шановна пані головуюча, шановні колеги. Ну, відверто кажучи, я би дуже не хотів, щоби сьогоднішній день нагадав мені так у ракурсі дежавю 11 квітня коли я як голова комітету

…доцільності прийняття в цілому Закону про Конституційний Суд під час процедури розгляду у другому читанні. Ви пригадуєте цю всю історію, яка закінчилася, на жаль, нічим. те, що після того народний депутат України Алексєєв зареєстрував Закон про конституційне провадження, це була реакція, спроба врятувати ситуацію, оскільки ви знаєте, що абсолютно безглуздо Верховній Раді, яка рік тому у єдиному пориві, фактично, більше ніж конституційною кількістю голосів – 330 голосів, прийняла рішення про внесення змін до Конституції в частині судочинства, де передбачила взагалі новий розділ щодо діяльності, засад діяльності правового статусу процедури розгляду справ у Конституційному Суді, на превеликий жаль, протягом цього року так і не спромоглася на виконання відповідних рішень щодо змін до Конституції прийняти спеціальний конституційний Закон про Конституційний Суд, де має бути врегульовано всі ці питання. Тому ми маємо зараз таку дивну ситуацію, при якій мусимо дуже оперативно реагувати на те. що склалося, бо ви знаєте, що у Конституційному Суді нещодавно закінчився строк перебування на посаді низки суддів, і зараз Конституційний Суд по факту є майже недієздатним. Для того, щоби перезапустити його діяльність для того, щоб дати йому можливість діяти в нових конституційних умовах, обов'язково має бути прийнятий Закон про Конституційний Суд, оскільки в Конституції чітко написано, що формування нового Конституційний Суду, обрання нових суддів Конституційного Суду має бути здійснено виключно в порядку, визначеному спеціальним Законом "Про Конституційний Суд України". Що ми маємо на цю хвилину? Після того як був зареєстрований законопроект нашого колеги Алєксєєва про Конституційне провадження, відповідно наш колега Одарченко скористався своїм конституційним правом як суб'єкт права законодавчої ініціативи, зареєстрував інший законопроект, альтернативний, зі схожою назвою: "Про Конституційне судочинство". Але під час розгляду цих питань в Комітеті з питань правової політики та правосуддя, який є профільним щодо розгляду питань, які стосуються конституційно-правового статусу Конституційного Суду, комітет дійшов висновку щодо доцільності скористатися нормою 110, частини другої Закону України "Про Регламент Верховної Ради" і запропонувати парламенту новий, третій, депутатський проект закону, який би відображав, на думку комітету, основні положення того законопроекту, який ми, на превеликий жаль, не прийняли минулого разу, без урахування тих речей, які стали на заваді його прийняття під час розгляду на сесії парламенту. У зв'язку з цим ми прийняли таке рішення. Більшість членів комітету не просто підтримали цю ідею, а і зголосилися бути співавторами законопроекти. І тому, коли сьогодні пані головуюча назвала мене як автора альтернативного, я хотів би дещо внести уточнення: я один зі співавторів, а іншими співавторами є фактично всі члени комітету, які підтримали такого роду ідею, а також навіть ті, які не підтримали, але, скажімо, висловились на користь подальшого розвитку подій саме в такому напрямку. тому дуже коротко дозвольте мені від імені групи цих законотворців, співавторів законопроекту, означити основні положення законопроекту депутатського, який є альтернативним до двох вищезазначених законопроектів. Ви пригадуєте ту кількість нарікань під час розгляду законопроекту про Конституційний Суд в сесійній залі, які стосувалися так званої заробітної плати, чи суддівської винагороди, як це правильно каже Конституція України і українське законодавства. І тому ми прийняли рішення на комітеті надалі запропонувати парламенту суддівську винагороду суддів Конституційного Суду просто прирівняти, як це передбачено і Перехідними положеннями змін до Конституції, Закону про судоустрій до тієї винагороди, яку отримують судді Верховного Суду без жодних коефіцієнтів і надбавок. Тому я хочу спростувати щойно доповідача, який називає якісь суми, які базуються на тому законопроекті, який був знятий сьогодні з розгляду, а не прораховує ті, відповідно, пропозиції, які є в нашому законопроекті. Так само я вважаю, що це абсолютно ну безсовісно говорити, що ми хочемо зберегти всі відповідні доплати і приховано їх десь прописали в законопроекті. Я абсолютно відповідально від імені авторів, від імені Комітету заявляю, що ми вилучили з тексту законопроекту згадку про будь-які доплати: за вислугу років, за перебування на посаді, за кожний рік здійснення суддівських відповідно повноважень в Конституційному Суді. Натомість залишили тільки єдину доплату за зайняття адміністративних посад. Оскільки ця доплата передбачена не тільки законодавством відповідно про Конституційний Суд, а й спеціальним законодавством про оплату праці. Будь-який керівник в будь-якій установі має дещо вищий коефіцієнт заробітної плати, ніж, відповідно, рядові члени цієї установи. І Конституційний Суд тут не може бути жодним винятком. Це важливо. Друге. Я хочу спростувати щойно нісенітниці, які ніч попередній доповідач про те, що ми хочемо шляхом пільг підкупити суддів Конституційного Суду для того, щоб вони здійснювали волю влади на перспективу. Ми в цьому законопроекті вилучили всі, без винятку, можливі пільги для суддів Конституційного Суду, ми вилучили можливість отримання їм службового житла. Ми вилучили можливість отримати компенсації за винайм житла. Ми вилучили можливість отримати відпускні, так я це передбачено навіть іншим законодавством. Ми вилучили можливість отримати компенсацію на оздоровлення. Ми вилучили можливість отримати компенсацію за переїзд до Києва. І вилучили всі будь-які пільги, які теоретично могли бути збережені для суддів Конституційного Суду. Тому зараз в цьому законопроекті є тільки чистий оклад і жодної іншої оплати для суддів Конституційного Суду. Так само ми шляхом консенсусу вилучили норми, які давали можливість отримувати 90 відсотків щомісячно довічного грошового отримання для суддів у відставці. Ми скоротили майже вдвічі цю суму. І ви, будь ласка, подивіться на ці відсотки, які ми залишили, ви будете приємно здивовані. Наступне, що стосується суддів у відставці, оскільки ця норма теж була дуже дискусійна в конституційному залі. Ми вилучили норму про можливість їх недоторканності і після припинення повноважень діючих суддів Конституційного Суду. Надалі ці судді будуть рядовими громадянами, які, відповідно до законодавства, будуть нести в разі, якщо будуть для цього підстави, таку саму відповідальність в такому самому порядку, як і будь-який пересічний український громадянин. Надалі ми вилучили із законопроекту всі норми, які з точки зору дискусійності могли тим чи іншим чином зачіпати поняття відкритості суду і доступності до правосуддя. Ми залишили тільки те, що в принципі було підтримано, і щодо чого не було жодних застережень під час розгляду цього законопроекту. І нарешті, ми вилучили із законопроекту, з "Перехідних положень" його норми, які не мали безпосереднього стосунку до Закону "Про Конституційний Суд", а передбачали суміжні, скажімо, судові і позасудові інститути, щодо яких вносилися певні зміни. Зокрема Закони "Про судоустрій і статус суддів", нотаріат і інші закони, які безпосередньо не стосувалися даного предмету конституційного регулювання. Ми залишили в "Перехідних положеннях" тільки одну зміну, яка безпосередньо випливає з самого Закону "Про Конституційний Суд", а саме зміну до Закону "Про Кабінет Міністрів", де ми відновлюємо інститут Уповноваженого представника Кабінету Міністрів у Конституційному Суді, як це було раніше. І тільки під час так званої "малої реформи" в 2010 за часів Януковича цей інститут був вилучений. І зараз треба відновити справедливість, щоб і Конституційний Суд належним чином міг бути представлений в цьому високому державному конституційному органі. І належним чином як відповідно орган, суб'єкт подання до Конституційного Суду міг представляти свою позицію. Тому, шановні колеги, немає жодних застережень, щоб ми зараз з вами прийняли за основу цей законопроект і могли подалі спокійно рухатись, бо всі дискусійні речі, які, на жаль, унеможливили прийняття попереднього законопроекту в цілому, винесені за дужки і не є предметом взагалі цього законопроекту, і тому немає по факту дискусії. Давайте рухатись. І давайте перезапускати Конституційний Суд, без якого, на превеликий жаль, велика кількість українських громадян, які скористались своїм правом на конституційну скаргу, не може дочекатися справедливості. Люди просять, люди звертаються до вас не затягувати цей процес, а сьогодні активно долучитися до його початку. Дуже дякую. Дуже сподіваюся на підтримку нашого законо… Дякуємо, шановний колега. Абсолютно справедливо, що зараз згідно Регламенту мають бути запитання до доповідачів. У нас не було запитання до шановного пана Одарченка, у нас не було запитань до шановного пана Князевича. Тому зараз я прошу записатися на запитання до пана Одарченка, а потім будуть запитання до пана Князевича. Просимо записатися до пана Одарченка на запитання, згідно Регламенту. Будь ласка, Бабак Альона.

з процедурної точки зору. Скажіть, будь ласка, ваш законопроект чи він відповідає тим вимогам, які ставляться в статті 107 Регламенту щодо того, що схожі законопроекти за своїм змістом і суттю не можуть подаватися, якщо вони були відхилені протягом наступної сесії? Дякую. Ми змінили суть закону і тому вважаємо, що у нас є підстави розглядати його саме зараз. Ми подавали цей законопроект, розуміючи, що влада буде давати законопроект, який зможе формувати суди в ручному режимі. Тому був поданий нами альтернативний законопроект. І ще я декілька хочу питань сказати про заробітну плату. Пан Руслан доповідав про те, що низька заробітна плата і прирівняна до зарплати суддів Верховного Суду, так я хочу сказати радіослухачам і телеглядачам, що заробітна плата судді Верховного Суду 120 тисяч. А пенсія, яку він хвалився, що вони суттєво знизили, 60 тисяч відсотків. Я вважаю, що це також ганьба, яку народ України при загальній бідності не мусить терпіти. В нашому законопроекті заробітна плата судді Конституційного Суду прирівняна до заробітної плати депутата Верховної Ради. Дякую. Будь ласка, Писаренко Валерій Володимирович. 13:50:14 ПИСАРЕНКО В.В. Шановний пане Юрію, в будь-якому разі дякую вам за вашу роботу. Тому що питання важливе. Ви зробили законопроект, сьогодні його тут презентуєте. І дійсно, ми розуміємо, що там є як слабкі, так і сильні сторони. Але те, що питання сьогодні на порядку денному, це дуже добре. Напевно, я би вам задав запитання, якщо, я думаю, що в подальшому у мене буде можливість сказати свою думку взагалі по цій темі. Але два запитання таких. Як все ж таки ви вбачаєте, як нам отримати в Конституційному Суді тих суддів, на яких не може здійснювати в подальшому тиск ані влада, ані опозиція, ані гроші, ані будь-що інше? Тому що ви говорите, що не потрібні зарплати великі, не потрібні пільги, не потрібно нічого. Але, як за вашим законопроектом ми отримаємо там чесних, незалежних, в першу чергу, суддів, які не будуть хвилюватись, що їм потрібно ухвалювати закони про відміну, скасування люстрації, про інші соціальні пільги і таке інше. Дякую. по-перше, в нашому законопроекті чітко прописана процедура обрання суддів Конституційного Суду. триетапне проведення конкурсу. І по закінченню третього етапу і Верховна Рада, Президент України зможе із суддів обирати належних кандидатів тільки з двох переможців. Все це відбувається у відкритому режимі з демонструванням цієї процедури в мережі Інтернет. І ми вбачаємо, що в цій саме в цій процедурі в тому числі ми будемо мати певну гарантію відбору відповідних суддів певної якості. Потім в нашому законопроекті чітко передбачено відкритість процедури обговорення питань, які будуть стосуватися процесу, в проекті комітету, коли судді будуть збиратися і в закритому режимі розглядати питання, а саме у відкритому, щоб всі бачили, хто саме приймає рішення…

Юрій Віталійович Одарченко, у мене до вас наступне питання. Законопроект 6427-д, який є одним з альтернативних до вашого законопроекту, ну насправді, при всій повазі до колеги Князевича, це не законопроект Князевича, це законопроект Порошенка і саме тому тут сидить в залі спотрящий від Порошенка на прізвище Філатов. Олексій Філатов – відома людина, яка дає вказівки суддям, про якого треба порушувати кримінальну справу, а він тут сидить і спостерігає, як Верховна Рада буде голосувати за законопроект Порошенка. У мене питання: чого ж влада так пропихує законопроект Порошенка? Не маючи висновку ГНЕУ, внісши його лише вчора, роздавши його лише сьогодні, а вже сьогодні просять його пропхати, а ваш законопроект, ну, трошки так відтирають. Як ви думаєте, чому, Юрій Віталійович? дякую за запитання. Президент Порошенко разом із своєю Адміністрацією хоче утворити залежний орган, Конституційний Суд залежний, який буде легітимізувати необхідні для нього рішення. Як на мене, зараз на порядку денному, і про це оголошує влада відкрито, стоїть стоїть питання можливого продажу землі сільгосппризначення, зняття мораторію з продажу землі сільгосппризначення. Я переконаний, що сьогодні створивши цей залежний орган, першим питанням, яке він буде розглядати, це зняття мораторію на продаж землі сільгосппризначення. Саме тому так швидко ставиться це питання на розгляд. Мета цього – продаж землі сільгосппризначень. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Зараз ми переходимо до запису на запитання до голови комітету Руслана Князевича. Прошу провести запис на запитання до Князевича. Прошу записатись.

Дякую за можливість задати питання. Олена Сотник, фракція "Самопоміч". Я б хотіла запитати шановного голову з приводу того, що наскільки даний законопроект, який ви нам презентували за своїм текстом відрізняється від таблиці, яка була розглянута в цьому залі менше місяця тому аналогічного законопроекту до другого читання, крім тих питань, які ви зазначили щодо соціального забезпечення в інших питаннях, зокрема, конкурсу, питання провадження, питання організації роботи Конституційного Суду і так далі? даний законопроект відповідає вимогам Регламенту щодо того, що законопроект, який за своїм змістом вже був відхилений в цій сесії не може бути розглянутий протягом триваючої сесії? Дякую. Я дуже дякую за запитання, до речі, професійне запитання на відміну від, скажімо, автора одного з законопроектів, який дає досить непрофесійні відповіді, але тут питання не про те. Пані Олена, до речі, ви знаєте, це дискусія ні про що, бо Князевич не є автором, а є співавтором законопроекту, де всі члени комітету, які підтримували таку ідею зголосилися бути співавтором, зважаючи на те, що комітет змушений був відповідно реагувати на ситуацію, яка склалася, оскільки низка законопроектів була вже зареєстрована, і ми, не погоджуючись в тому числі з концепцією, яка у них була викладена, запропонували своє бачення, безумовно, базуючись на тій попередній концепції, але питання законопроектів - це не питання комітету. Питання комітету - належним чином прореагувати на ситуацію, і запропонувати таку модель, яка буде відповідати відповідно і Конституції, і таким чином, щоб вона могла працювати на практиці. Що стосується того, наскільки він буде змінений. Ну, він суттєво змінений. Не знаю, чи у вас була нагода його проглянути, в тому числі в частині конкурсів, в частині ……… я про сто вже… Що стосується конкурсу. Ми переписали, взагалі, бачення по конкурсах, зокрема у Верховній Раді, зважаючи на ті пропозиції, які лунали минулого разу, і зважаючи на позицію, яка міститься в низці альтернативних законопроектів. Справа в тім, знаєте, можна скільки завгодно благими намірами розписувати будь-яке бажання провести суперконкурс на будь-яку посаду, але ми знаємо, що у нас в українських реаліях Верховна Рада є, ну, такий, знаєте, абсолютно політичний орган. І ми би дуже хотіли, щоб непросто пропрацювала конкурсна комісія, а щоб був досягнутий результат в залі. Тому ми намагалися запропонувати такий мікс, який би і з точки зору перспективи прийняття відповідних рішень досягнув своєї мети, а не тільки була проведена доброякісна робота. Це перше. друге. З приводу Філатова. Тут от згадувалося його прізвище, він не може отримати право на репліку. Я хочу сказати, що Олексій Філатов був запрошений для того, щоб доповісти інший законопроект, до якого ми просто ще не дійшли. Але цей законопроект стояв на порядку денному годину тому. Тому я просив би не маніпулювати, не маніпулювати, а читати порядок денний, який ми з вами… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Будь ласка, Шкрум Олена. 13:58:58 ШКРУМ А.І. Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". По-перше, я хочу щиро подякувати Голові Верховної Ради за повну процедуру. Я вважаю, що це правильний крок, і такий законопроект мусить розглядатися по повній процедурі. Але я хочу звернути увагу і голови комітету пана Князевича, і депутатів народних, і насправді, українців, що у нас до сих пір немає розданого висновку науково-експертного управління Верховної Ради ні на перший законопроект, ні на другий альтернативний пана Князевича та членів комітету. Насправді, є стаття 112 Регламенту України, де написано, що такі висновки мають бути роздані обов'язково, мінімум за 7 днів до того, як буде розглядатися це питання. Наразі, ми не можемо почитати критичні зауваження і важливі застереження Головного науково-експертне управління. І тому я прошу не порушувати Регламент, а перенести розгляд цього законопроекту після отримання таких висновків. В тому числі я хочу ще скористатися нагодою і запитати пана Князевича, що сталося з законопроектом про медіацію (3665), який на відміну від цього законопроекту був прийнятий в першому читанні ще 3 листопада 2016 і чомусь до цих пір не підготовлений комітетом до другого читання. Тому давайте йти по черзі ті законопроекти, які чекають… 30 секунд, будь ласка. ШКРУМ А.І. Дякую. Ті законопроекти, які давно вже прийняті в першому читанні, мають бути опрацьовані комітетом, робочою групою, я прошу пана Князевича це забезпечити. А ті законопроекти, які ще не мають навіть висновку Головного науково-експертне управління, мають бути відтерміновані, і ми їх фахово, професійно, швидко, я впевнена, якісно розглянемо на наступному пленарному тижні. Дякую. Цце перше. Але дуже прикро, що народні депутати не здатні самі оцінити законопроекти, а чекають тільки на висновки експертів для того, щоб потім скористатися їхніми думками під час виступу в сесійній залі. Це дуже прикро. Що стосується Закону про медіацію, ви нещодавно звернулись до мене, відверто кажучи, я трошки був здивований тією ситуацією. І на підтримку вашого звернення дав доручення голові підкомітету, бо у нас було окреме рішення комітету доручити підкомітету на базі підкомітету створити робочу групу і невідкладно внести відповідні пропозиції комітету. Оскільки ця робота не була проведена з певних причин, ми вчора обговорили це питання, в тому числі і на комітеті, і домовились, що в найближчий час підкомітет відповідно збере таку робочу групу і буде на одне з наступних засідань обов'язково внесена пропозиція комітету, як йому діяти в цьому плані. Я тут з вами погоджуюсь, що це неприпустимо, коли протягом майже півроку ми розриваємо перше і друге читання таких важливих законопроектів. Дякую. Дякую. І останнє запитання, Головко передає Андрієві Іллєнкові. Будь ласка, Андрій Іллєнко. 14:01:41 ІЛЛЄНКО А.Ю. Андрій Іллєнко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Насправді ми всі розуміємо, що питання Конституційного Суду дуже важливе. Ми розуміємо, що на превеликий жаль в історії української новітньої державності Конституційний Суд зіграв дуже часто сумновідому роль. Пам'ятаємо його абсолютно абсурдні рішення про третій термін президентський, згадаємо його

на ці граблі знову. І нам, наприклад, питання відбору кандидатів на посаду судді Конституційного Суду, має бути максимально прискіпливим, щоб не вийшло зараз, як з Верховним Судом, коли ми кажемо про конкурси, про все, оці нові принципи. Але насправді ті, хто засуджував, наприклад, забороняв акції під час Майдану, махрові корупціонери, люди, які по 20 раз за рік їздять в Росію… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пане Руслан. Я не хочу повертатися ретроспективно в історію з приводу третього строку, тому що це приймав рішення інший склад Конституційного Суду. Тут, до речі, багато хто розповідає, що в нас був ідеальний перший склад Конституційного Суду і, з іншого боку, тут же йому дорікають про те, що він приймав таке рішення, тут треба визначитися, перше. Друге, що стосується тих суддів, які у 2010 році відповідні приймали рішення? Таких суддів зараз залишилося у складі Конституційного Суду двоє. І цей законопроект це якраз механізм для того, щоб цих суддів, такого плану суддів, не було, а натомість прийшли нові судді. Пане Андрій, це ми з вами в сесійній залі будемо визначатися, кого з них підтримувати. Це вже не ВККС, не ВРП, ніхто, це парламентське право заповнювати свою квоту шляхом голосування. І без наших з вами голосів такого рішення ніхто не прийме. Тому давайте не перекладати на когось відповідальність, давайте рухатися вперед, розпочинати цей процес. Бо, якщо ми його знову зараз не підтримаємо, ці судді знову будуть продовжувати свою роботу і ми знову будемо на це нарікати. Але ми нічого не робимо для того, щоб змінити ситуацію. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, зараз я вам повідомлю яка буде логіка роботи. Ще дам я одне питання, потім буде перерва до четвертої години і потім будуть виступи від політичних фракцій, і виступи від депутатів. Всі бажаючі зможуть виступити, бо дуже багато хто до мене підходить, воно буде йти по повній передбаченій процедурі. Будь ласка, я продовжую там на п'ять хвилин. Це останнє запитання, Андрій Лозовий.

європейська цивілізована держава перетворюється на якусь Північну Корею? У нас зараз по факту немає омбудсмена, немає Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Тому що пані Лутковська – це пародія на омбудсмена, а не захисник прав людей. Вона виконує, будучи обраною в незаконний спосіб, Лутковська служила регіоналівському режиму, покриваючи тотальне порушення прав людини, служить цій владі, виконуючи усі забаганки Генерального прокурора Луценка, просто плюючи на права людини, розграбовуючи гранти, які мають йти на захист прав людей, не доходять. Тому, це ганьба, що різні шляхи влада зриває обрання омбудсмена. Фракція Радикальної партії висунула Андрія Мамалигу, правозахисника, є інші кандидати, влада всіма шляхами зриває голосування, Пане Руслан, я розумію, це був виступ, а не запитання, так же ж? І тому, колеги, ще раз наголошую, о 16-й годині ми розпочинаємо записи на виступи від фракцій, а потім буде запис від народних депутатів. потім буде прийняття рішення, а зараз згідно Регламенту ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. О 16-й годині я прошу всіх прибути в зал для продовження нашої роботи. Але перед тим як ми підемо, я хочу зачитати оголошення, що відповідно до статті 60 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" повідомляю про створення у Верховній Раді України восьмого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Парламентарі за мир". Співголовами цього об'єднання обрано народних депутатів України: Геращенко Антона, Богомолець Ольгу, Білоцерковця Дмитра, Попова Ігоря, Мірошниченка Юрія, Дубіля Валерія, Барвіненка Віталія, Безбаха Якова. Вітаю зі створенням групи. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим.